Отже, колеги, прошу займати робочі місця, приготуватись до реєстрації.

Готові, так? Отже, прошу провести реєстрацію і зареєструватись для участі в пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу провести реєстрацію. 10:04:39

Зареєстрований 341 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Відповідно до статті 25 Регламенту у середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів з внесенням пропозицій, заяв, повідомлень. Нагадую, не фракцій, а депутатів І тому всіх народних депутатів, хто має намір взяти в обговоренні, прошу провести запис на виступи. Прошу записатись.

Мельник Сергій Іванович.

Шановні колеги, шановні громадяни України, як ви знаєте, минулого тижня Путін і уряд Російської Федерації ввели санкції проти 68 компаній українських і 322 громадян України, в тому числі більш ніж 120 народних депутатів України. Там представники різних фракцій, більше за все , 44 народні депутати, від фракції "Блок Петра Порошенка". Ми вирішили як народні депутати від "БПП" дати відповідь пану Путіну на ці його дії. відповідь ми хочемо дати в старовинному українському стилі, які нам ще показали наші пращури запорожці. Ви всі знаєте, як колись, ще вXVII сторіччі, запорожці одному загарбнику, на той час султану, відповіли своїм славно відомим листом. Текст повністю підходить для того, щоб нам відповісти сьогодні Путіну. І так, наша відповідь як депутатів, на яких поклала санкції Російська Федерація і пан Путін: "Володимиру Путіну. 7 листопада 2018 року від Різдва Христового. Ти, президент, чорт московський і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар! Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб'єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати! Твого війська ми не боїмося. Землею і водою будемо битися з тобою. Отак тобі український народ висловив, плюгавче! Не будеш ти і свиней християнських пасти. Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо. Місяць – у небі, рік – у книзі, а день такий у нас, як і у вас. За це поцілуй у дупу нас". І народні депутати, які підписались: Гончаренко, Севрюков, Барна, Онуфрик, Співаковський, Шверк, Чубаров, Артюшенко, Тіміш. Шановні колеги, хто хоче долучитись, на кого поклали санкції, долучитись до підписання цього листа, будь ласка, приєднуйтесь, разом відправимо нашу відповідь, козацьку, Путіну. Дякую. БАРНА О.С. Слава Україні! І смерть москалям! Купрій Віталій Миколайович. Будь ласка, пане Віталій. 10:09:01 КУПРІЙ В.М. Віталій Купрій, позафракційний. Колеги, я сьогодні хотів поговорити про наболіле, про нас з вами, про наш парламент. Ви знаєте, я спостерігаю за цим всім дійством, що відбувається, і вважаю, що ми зараз – один із найгірших парламентів в історії України. Чому я про це кажу? Колись, в березні 2015 року, коли було видно, що не виконається Коаліційна угода, коли було видно, що держава наша спускається до узурпації влади Порошенком, я прийняв рішення: я виходжу з фракції БПП, я присвячу своє життя, щоби ми мали новий, оновлений, патріотичний, чесний парламент. На жаль, мої заклики до колег тоді, коли входили в коаліцію - це "Самопоміч", "Батьківщина", Радикальна партія - залишилися невислуханими. Місяцями, навіть роками тривало оце з'ясування обставин, з'ясування відносин своїх з Президентом, і тільки потім уже вийшли ці певні партії із коаліції. Але що відбувається зараз? Ми зараз бачимо в парламенті дуже багато поганих речей: кнопкодавство квітне. Ми бачимо, що тут б'є фонтан блюзнірства, брехні під патріотичними гаслами. Ми бачимо, що постійно порушується Регламент, а це є закон. Але всі начебто критикують діючу владу, але роблять зовсім інше. Ну, скажіть мені, от заходять сюди політики і кажуть: ми за жодних обставин не будемо голосувати за цей закон, за бюджет, за будь-що. Потім виходять в кулуари, я не знаю, на Банкову їдуть, чи куди, змінюють свою думку, тому що їм пообіцяли привілеї або гроші. Ми це бачимо. Навіщо вчора Юлія Тимошенко сказала і пост написала, що не проголосує за жоден законопроект, поки не буде прийнято рішення, Постанова про скасування підвищення ціни на газ? знаєте, я, для мене це особисто дуже велика проблема. Можливо, я політичний романтик, можливо, я вимагаю забагато від наших політиків, але вважаю, що треба, треба гуртуватися біля правди, треба обіцяти і виконувати. І саме тому, до речі, я вирішив балотуватися в Президенти України, щоб створити власну політичну силу і щоби показати новий рівень в парламенті, що і як має бути. Я думаю, що ми все рівно прийдемо до цього і парламент у нас стане кращим, на жаль, це відбудеться не скоро, більше ніж через рік. Але я вважаю, що кожен з політиків має зробити висновки і не обіцяти того, що не може виконати, оскільки це є дискредитація органу державної влади. А претензії пред'являють потім всім, тому що ми всі – депутати, ми всі є членами цього парламенту. Дякую вам за увагу.

Вчора профільний комітет рекомендував парламенту остаточно ухвалити зміни в Податковий та Митний кодекси для створення доступних умов розмитнення авто на єврореєстрації. Сьогодні під стінами Верховної Ради вкотре пікетують водії нерозмитнених транспортних засобів. Вони вимагають від нас конкретних кроків для вирішення своєї проблеми, яка набула вже загальнодержавного масштабу. За цей неповний календарний рік в Україну завезли без розмитнення понад півмільйона авто, тобто щохвилини на територію нашої держави в'їжджає мінімум один автомобіль. Встановити водія, власника та оцінити технічний стан такого автомобіля немає можливості. Водії хочуть захистити свої майнові права на придбані в ЄС машини, сплатити доступну ціну і продовжити користуватись транспортом з чистою совістю. Що вдалось напрацювати до другого читання? Передусім остаточно визначились із базовою ставкою для авто з бензиновим двигуном до 3 літрів, вона становитиме 50 євро, більше 3 літрів об'єм двигуна – 100 євро. Ставка на дизельне авто з аналогічним об'ємом двигунів – євро і 150 євро, відповідно. Вперше в історії України може бути скасовано високі податки на ввезення старих авто віком понад 15 років. Наразі пропонується, максимальний віковий коефіцієнт становитиме 15. Це суттєвий крок назустріч водіям. Бо слід нагадати, що до 2008 року було заборонено ввозити машини старше 8 років. Більш того, ми закладаємо мотивацію і стимули для пришвидшення розв'язання цієї проблеми. у перший місяць після публікації ухвалених законів можна буде розмитнити авто на 50 відсотків дешевше, ще місяць буде діяти понижуючий коефіцієнт – 0,75. Наразі вже завершені консультації із фіскальними та митними органами, які заявили про повну абсолютно готовність впоратися із суттєвою кількістю звернень громадян для розмитнення цих автівок. Слід звернути увагу, що за пропозицією комітету всі платежі за розмитнення автомобілів, ввезених від 2015 року, всі вони будуть спрямовані у Пенсійний фонд України. Це буде справедливо, всі кошти від розмитнення авто підуть саме на виплату пенсій і збільшення пенсій. Однак запровадження спрощених та доступних умов розмитнення транспорту змушує нас посилити відповідальність водіїв за порушення митного режиму в Україні шляхом збільшення штрафів, така проблема більше не може бути, повторюватися в Україні. Саме тому, колеги, закликаю завтра включити до порядку денного ці важливі два закони і вирішити остаточно ці нагальні питання, ухвалити внесення змін до податку і Митного кодексу. На це чекають люди, ми маємо рахувати. Дякую.

Шановні колеги, знову про тарифи. Члени нашої депутатської групи зареєстрували дві постанови, кожна з яких стосується проблеми тарифів, те, з чим зіткнуться люди вже скоро, з підвищеними тарифами, по цих тарифах не кожен може платити. Але те, що відбудеться цієї зими, я думаю, це буде тотальний терор проти наших громадян, ми пропонуємо йти, щонайменше, двома шляхами. Перше. Це постанова, яка була зареєстрована нами з пропозицією провести аудит тарифів на місцях і подивитися де ми маємо змогу все ж таки привести їх до нормального рівня, враховуючи і реальну собівартість, і подивитися, щоб не було закладених надприбутків для компаній, які сьогодні хочуть збагатитися на тарифах і на завищених цінах на газ. Друге. Ми пропонуємо все ж таки розглянути питання щодо використання газу власного видобутку і відповідно ми тим самим зможемо прийти до нормального рівня тарифів. Ми зареєстрували відповідну постанову, якою пропонуємо газ власного видобутку використовувати для потреб населення. Це те, про що говорили лідери всіх, напевно, фракцій ці останні роки, напевно, пора це зробити. Якщо ми проголосуємо нашу постанову, наступний шлях такий. Кабінет Міністрів буде зобов'язаний провести відповідні розрахунки та перейти до такої моделі. При цьому ми пропонуємо до того моменту, поки не буде зроблений такий перерахунок і ми не перейдемо на таку систему, встановити мораторій на підвищення відповідно тарифів. Тому що, напевно, всі задаються питанням, чому на наступний рік для "Нафтогазу" прибутки вже будуть сягати більше 100 мільярдів а при цьому всі люди будуть сплачувати підвищені тарифи. При цьому ми пропонуємо зробити окремий день, де ми б могли розглянути всі ініціативи, всіх фракцій стосовно питання тарифів та підвищення ціни на газ. Мені здається, що нам не треба бігти від такого питання і надати відповідь, яким чином кожна з фракцій, кожний з лідерів і думок, кожний кандидат із президентів бачать вирішення цього питання. Нам здається, що сьогодні вже зареєстровано достатньо ідей, які ми могли би тут проговорити і прийняти рішення, яке б дозволило зняти напругу соціальну і показати людям, що парламент дійсно хоче вирішити цю проблему. Тому що в інакшому випадку цієї зими ми побачимо ще більше несплати платежів і ще більшу бідність в нашій країні. Дякую. Сподіваюсь, що парламент підтримає, і ми зробимо день, який присвячений виключно питанню підвищенню тарифів. Дякую. Дякую вам. Ігор Шурма передає слово для виступу Вілкулу, Шановний народе України! Шановні народні депутати! Напруження в державі через те, що влада фактично знищує своїх же громадян, набуває критичної відмітки. Вважаю себе зобов'язаним як громадянин, як народний депутат робити все можливе, щоб зупинити економічні репресії влади по відношенню до власного народу. вимагаю, щоб Верховна Рада зобов'язала Кабінет Міністрів переглянути та відмінити рішення про підвищення ціни на газ, ми вже подали відповідну постанову. Вже є рішення великої кількості місцевих рад з вимогою скасувати підвищення ціни на газ. Народні депутати повинні прислухатися до думки депутатів від сіл, міст, районів та областей, там на відміну від депутатів Верховної Ради знають, чим живуть люди. По-друге, вимагаю, щоб голова НАК "Нафтогаз" негайно прийшов у парламент зі звітом. Нагадаю, що пан голова НАКу перевів майже 8 мільйонів гривень, там майже до мільйона доларів, своїм родичам в Америку. Ці гроші отримані ним як премія від "Нафтогазу", який є держпідприємством. Це наші з вами гроші. По-третє, вимагаю звіту керівництва "Укргазвидобування". Це теж держпідприємство, яке видобуває газ в достатньому обсязі, щоб задовільнити потреби нашого населення і "Теплокомуненерго". І ми знаємо, що його собівартість – 2 тисячі гривень, а продавати його людям тепер будуть по 8,5 тисяч гривень за тисячу кубів. Я звертаюсь до Президента. Пане Президенте, знайдіть механізм скасувати рішення про підвищення ціни на газ. Ми також подали законопроекти не тільки про зниження ціни на газ, а й про введення заборони на його підвищення. Як ми бачимо, собівартість газу дозволяє це зробити. Тому не треба називати аргументи щодо можливості зниження тарифів в Україні популізмом. Це не популізм, а абсолютно реальний і дієвий механізм, як це можна зробити, на це потрібна лише політична воля. Нафтогаз отримав право відключати житло взимку від опалення за борги. Ви розумієте, що це буде? Будуть заморожувати цілі міста, це фактично ліцензія на вбивство людей. Ще одне. Викликає занепокоєння ситуація у вугільній галузі. Останні 33 державні шахти в боргах, шахтарі на знак протесту тижнями сидять під землею. В цей час влада купує вугілля в Африці, Росії та Америці. Вважаю це не патріотичною позицією, а скоріше мародерською. Вирішувати проблему треба системно, і всі механізми і методи дуже відомі. А ті гроші на погашення заборгованості зарплати виділяються тільки після того, як люди по два тижні не виходять із шахти. Це ганьба! Знову ж таки необхідна політична воля керівництва держави. Але цій владі залишилося недовго, і український народ на виборах дасть гідну оцінку її досягненням і відправить її на звалище історії. Шановні колеги! Андрій Кіт, Стрийщина, Жидачівщина, група "УДАР".

які тільки дали перші паростки справжньої децентралізації влади і справжньої децентралізації фінансів. Ми оголосили про децентралізацію влади, і люди на місцях повірили нам. Повірили, в тому числі і в мене на окрузі. І в мене на окрузі була створена Ходорівська об'єднана територіальна громада, яка зараз є найбільшою територіальною громадою у Львівській області. Але замість справжньої децентралізації ми отримали передачу всієї соціальної інфраструктури, яка є на території громади без надавання їм належних інструментів для впливу і для фінансування. Окрім того, ми отримали ще свавілля природних монополій, які існують в нас на території області – це є обленерго і облгази. як результат я вам наведу приклад, який мене просто вражає і шокує: Львівська обленерго в односторонньому порядку врізало технічні умови надання електроенергії на всі школи Ходорівської ОТГ. І як результат, наприклад, школа № 1, яка має площу 3,5 тисячі квадратних метрів, має півтора кіловата електроенергії від обленерго. Школа № 2 – 4 кіловати, школа № 3 – 1,5 кіловата. Грусятицька школа – 1,5 кіловата, Бориничі і Чорний Острів – так само. Що це означає? Це означає, що котельню для опалення для того, щоб діти сиділи в теплій школі, запустити неможливо, і обленерго в рекетний спосіб вимагає оплати за додаткові кіловати, які само тільки недавно штучно зняло. Ми тут дуже багато говоримо про децентралізацію, але я повторюю, існує справжній рекет приватних монополій, які просто тероризують об'єднані територіальні громади і не дають їм можливість розвиватися. За які це кошти об'єднана територіальна громада має платити знову за технічні умови на приватній олігархічній структурі Львівського обленерго, яку очолює пан Матвіїшин. Я вимагаю негайно від Генеральної прокуратури, від СБУ (прошу вважати це офіційним моїм запитом) визнати… розібратися, визнати винних, на підставі чого були зрізані ліміти по електроенергії, в результаті чого – ви вдумайтеся мерзнуть діти. Знущаються не над людьми, а над дітьми. Знущаються над дітьми в час, коли ми декларуємо про успіхи в нашій економіці. Вважаю, що винні всі мають бути покарані, і я вважаю, що це просто дискредитація взагалі імені Президента, дискредитація всього курсу держави, яку визначено на децентралізацію влади. І думаю, що повинні бути зроблені всі відповідні висновки для того, щоб це якомога швидше можна було припинити. Я вважаю, що тільки в децентралізації, справжній децентралізації, не віртуальній… Будь ласка, 30 секунд. КІТ А.Б. І я вважаю, що тільки в справжній децентралізації є успіх України, не віртуальній децентралізації, а справжній децентралізації справжні передання повноважень на місця. Слава Україні! Пастух Тарас Тимофійович. Передає слово для виступу Олегу Березюку. Щойно депутат-мажоритарник від пропрезидентської партії перфектно описав, як грабують людей. Вони крадуть, а а люди мають за це платити, і це обдурені люди. Грабують через тарифи, залазячи в кишені людей, а самі крадуть через "Роттердам плюс", "Дюссельдорф плюс", а при цьому український газ випускають у повітря, не хотячи платити ренти, зокрема в Бориславі "Укрнафта". Просто в повітря сотні тисяч кубометрів газу в добу. Вони залізуть завтра в кишені людей через оподаткування розмитнення автомобілів на іноземні реєстрації, тому що запровадять схему, яка краде з людських кишень гроші і віддає, як вони кажуть, в Пенсійний фонд, який вони пограбували. І вони також крадуть через монополії. Щойно народний депутат Кіт описав, як це робить обленерго, так само роблять і облгази. Ми прийняли Закон про ринок газу. І на торги почали подаватися незалежні компанії для того, щоб запропонувати свою нижчу ціну, і вони і виграють на цих тендерах, але облгази при цьому подають це в суди і блокують. І як школи залишаться без світла, так само школи і міста залишаються без газу через те, що система, яку очолює чинна влада, грабує людей. Вони грабують людей через міста. Якщо одне з міст на сході України, велике місто цього року має бюджет розвитку 1 мільярд 200, а минулого – 2 мільярди, то наступного року тільки половину бюджету розвитку. Що вони зроблять з цього? А знаєте, чому? Тому що в деяких містах 20, 30, 56 відсотків недофінансування освітньої медичної субвенції, які перекладаються на міста. Не відшкодовується різниця тарифів, не відшкодовується акциз на роздрібну торгівлю паливними матеріалами, але при цьому навколо міст ростуть нелегальні заправки. То що ж роблять наші правоохоронні органи, кому вони служать? Звідки вони беруть це? Це не дискредитація влади – це влада сьогодні залізає в кишені людей тільки для того, щоб прикрити те, що вони пограбували український державний бюджет. І це серйозне повідомлення для людей. Але влада може ще це виправити, якщо опам'ятається, в бюджеті, який вона буде приймати. Це ганебно і принизливо по відношенню до українських людей і це відверта вже реваншистська політика… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Река Андрій Олександрович. Передає слово Кодолі для виступу. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209 виборчий округ. Шановні колеги, минув місяць з того часу, як на території військового арсеналу №6 на території мого виборчого округу відбулися вибухи боєприпасів. І здається, що за цей місяць вже всі забули за цю трагедію. Але для тих людей, які живуть з вибитими вікнами, зі зруйнованими стінами та стелями у домівках, цей жах триває і досі. І таких людей більше тисячі. А скільки тих, хто залишився зовсім без даху над головою, і ці люди живуть практично наодинці зі своєю бідою та досі не отримали підтримки від держави. Оцей парашут, я хочу показати всім, це мені передали жителі села Августівка, яке найбільше постраждало від цієї трагедії, як нагадування і Верховній Раді, і в першу чергу Кабінету Міністрів, міністру оборони про те, що люди до сих пір чекають на допомогу. І таких снарядів з кожного подвір'я повиносили по 30, по 50 штук. Найбільше постраждало село Августівка та військове містечко Дружба, яке прийняло основний удар від цієї жахливої трагедії. Руйнівні наслідки, на жаль, відчули на собі всі мешканці цих населених пунктів. Деякі будинки знищені вщент і повністю непридатні для відновлення. Місцеві органи влади на сьогодні зробили усе можливе для того, щоби надати термінову допомогу, провели відповідні обстеження, визначили необхідні суми для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передали ці документи на Кабмін, але тут уже почалося буксування. Вже 2 тижні документи лежать в різних міністерствах: в Міністерстві фінансів, в Міністерстві економіки, в Міністерстві юстиції, і до сих пір не прийнято рішення про відшкодування цих збитків. Окремо чекає відновлення школа в смт Дружба, де навчається більше 140 дітей, які сьогодні вимушені тимчасово навчатися в в місті Ічня. На ці потреби для відновлення школи потрібно 2,5 мільйони гривень. Вже розпочаті роботи, але поки що роботи розпочаті за кошти благодійників. Тому це так само важливе питання, з чим я звертаюся сьогодні до Прем'єр-міністра, до Кабінету Міністрів: негайно виділити кошти на ці потреби. Окремо хотів би зазначити щодо ситуації у військовому містечку Дружба, оскільки 27 багатоповерхових багатоквартирних будинків плюс дитячий садочок перебувають на балансі військових, це відповідальність саме Міністерства оборони. там до сих пір не почалися обстеження навіть в середині цих багатоквартирних будинків. Якщо ще зовні проводиться заміна вікон та заміна покрівлі, то в середині будинків люди живуть із пошкодженими стінами і пошкодженими стелями. Тому я сьогодні принагідно хочу звернутися до Кабінету Міністрів, до міністра оборони вжити невідкладних заходів, щоб люди змогли повернутися до нормального життя. Для цього потрібно почати роботи по відновленню життя, профінансувати ці… Люди чекають, зима вже близько і сьогодні влада має негайно відреагувати на цю жахливу ситуацію. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До слова запрошується Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі. Якщо ми вже з дня на день постійно говоримо про газ, сьогодні я теж буду реєструвати постанову, проект Постанови про заборону уряду регулювати ціни на газ. Постанова про те, щоб зобов'язати уряд забезпечити ринкове ціноутворення на природний газ, тому що уряд повинен займатися соціальним захистом тих людей, які не можуть заплатити зависокі тарифи на газ. Уряд повинен допомагати енергоефективності в Україні, уряд повинен сприяти збільшенню видобутку власного газу, але уряд не повинен сприяти корупції при неринковому державному регулюванні цін на газ. І тому моя відповідь популістам, які, на жаль, зареєстрували постанову, шість великих депутатських фракцій популістів, про скасування підняття цін на газ. Я прошу Андрія Володимировича розглядати разом з тією постановою мою Постанову про забезпечення ринкового ціноутворення цін на газ. Стосовно вчорашніх дискусій і дебатів про ТСК. Я, на жаль, не встиг зачитати запитання Олега Михайлика до Генерального прокурора, на якого був вчинений замах більше місяця тому. Запитання, власне, звучить таким чином: "Хто замовив мене та чому не затримані виконавці, справжні виконавці?". В Одесі всім відома афера, де в людей забрали квартири на ЖК "Гагарін Плаза" та ЖК "Золотий берег". Я висвітлював цю проблему, і це одна з версій замаху. Чому досі ніхто нічого з цим робить? Нікого навіть не допитали. І такі питання в жертв нападів на активістів десятки питань до правоохоронних органів, на які вони не отримують відповідь. Є резонансні справи, а є справи менш резонансні, по яких не проваджується розслідування. І, шановні колеги, дуже правильно вчора ми зробили, що проголосували за створення ТСК, тому що це визнання проблеми, яка існує в суспільстві, це не спроба дискредитувати правоохоронні органи, а це спроба збільшити їхню ефективність, підзвітність, тому що парламентський контроль над правоохоронною системою працює в розвинених демократіях. Шкода, звичайно, що в Україні ми не спромоглися створити дієвий Закон про тимчасові слідчі комісії. Але ми вивчали досвід Швеції, і кожні 10-20 років там регулярно відбуваються скандали в правоохоронних органах, коли ті здійснюють або незаконне прослуховування, або незаконні слідчі дії, і парламент відповідає на резонансні справи, і слідкує за підзвітністю, прозорістю правоохоронної системи і таким чином збільшує її ефективність. шановні колеги, я закликаю ефективно працювати в новоствореній тимчасовій слідчій комісії, і для цього скликання парламенту це зобов'язання - прийняти дієвий Закон про тимчасові слідчі комісії та вдосконалити парламентський контроль над сектором безпеки та правоохоронними органами. Дякую. Дякую вам. І заключний виступ. Святаш передає слово для виступу Ігорю Шурмі. 10:36:10 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановний Андрій Володимирович, я вас дуже прошу, отак, як заборонили тут плакати, забороніть використовувати крісло ведучого, головуючого Верховної Ради під всякі флешмоби. Я вважаю, що сьогодні зранку на цілу Україну був опущений статус крісла ведучого. Що відбулося? Група народних депутатів взяли собі шапки-вишиванки і зробили флешмоб, черговий флешмоб, сьогодні без друкованих футболок, для того щоб пропіаритись в черговий раз. Піар, піар, піар і піар. Хотів би вернутися в історію. козака Сірка турецькому султану був маловідомий до тих пір, допоки Яворницький, історик, не поспілкувався з Рєпіним. Після цього Рєпін написав два варіанти цього полотна. Одне - яке знаходиться в Харківському художньому музеї, а друге – у Петербурзі. Це світовий твір. І те, що відбулося сьогодні, це є просто глумління над творчістю Рєпіна. Я би хотів до тих людей звернутися і сказати. А де ви, такі мудрі, щоб на сьогоднішній день створити оргкомітет по святкуванню Рєпіна 175 років, виділити гроші на культуру, на реставрацію картини, яка потребує постійного догляду? У вас цього немає. Більше того,

Оце тут ви тут з трибуни Верховної Ради рекламуєте свої флешмоби. Я вам хотів сказати, що ця ситуація є неодноразовою, і вона принижує парламент. Ви подивіться, що було написано в цьому тексті. Ну, до речі, з вашої сторони заслуговує на повагу. Ви звернулися до людини з-за кордону поцілувати в інтимне місце. Ви що, змінили свою орієнтацію і просите це зробити, тих ласк? Це заслуговує на допомогу. Тому зрозуміло, чому ви голосуєте за легалізацію гейпарадів і всякої всячини, яка буде принижувати Україну. Я хочу вам заявити, що сьогодні "Опозиційний блок" не приймав, не приймає участі в жодних піар-акціях. Чому? Тому що кожна піар-акція - це є кошти, і ті гроші, які ви тратите на плакати, на всі ваші заходи, на всі ваші футболки, ви би краще дали на фонд культури, щоб зберегти твори мистецтва. Ну і, звичайно, про медицину. Я вважаю, що реформувати медицину потрібно по Закону "Про екстрену медичну допомогу". А вона там передбачає існування спеціалізованої медбригади. То я вам мушу сказати, що якраз час після таких флешмобів викликати 103 психіатричну бригаду. Дякую. Дякую. Отже, час для виступів народних депутатів завершений. Я хочу повідомити, що в президію надійшла заява на перерву від двох фракцій: Радикальної партії і "Самопоміч", – яку вони згодились поміняти на виступ від трибуни. І перед тим, як перейти до порядку денного, я надаю слово для виступу Олегу Ляшку, Радикальна партія. Будь ласка. 10:39:41 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Трансляцію із парламентської трибуни слухають мільйони українських громадян: хтось дивиться по телевізору, бабусі і дідусі у селах сидять біля радіо, якщо те радіо залишилось. І що вони чують із цих динаміків і телетрансляцій? Одні виходять – займаються клоунадою, інші виходять – розказують про гей-паради, треті розказують ще про якусь дурню. Людей насправді це не хвилює. Якби ви знали, як живуть люди, ви б ніколи не виходили на цю трибуну і не використовували її для власного позиціонування, тому що насправді людей хвилюють абсолютно інші проблеми. Сьогодні, при живих батьках, дітей віддають у дєтдоми, тому що у батьків немає грошей погодувати своїх дітей. А у дєтдомі за рахунок державного бюджету дитину п'ять разів на день погодують, в ліжко тепле положать і научать. І сотні тисяч дітей по Україні в дєтдомах і в інтернатах, замість того, щоб бути із рідними сім'ями. Мільйони українців поїхали на заробітки по закордонах, тому що влада встановлює такі зарплати копійчані і пенсії, які не дають можливості прожити, прогодувати свою сім'ю і тому люди люди вимушені їхати по закордонах, заробляти гроші і раз на рік бачить рідну дитину чи рідних батьків, чи на велике свято, на Різдво, чи на Великдень. Сьогодні надзвичайно величезна проблема для людей – це високі ціни на газ. Коли уряд, влада підняли, встановили абсолютно необґрунтовані ціни на газ, мотивуючи тим, що потрібно платити європейську ціну на газ. Але при цьому людям забули, українцям, дати європейські зарплати і пенсії. І внаслідок цього 50 мільярдів гривень з кишень українців влада хоче витягнути, щоб залатати дірки в бюджеті за рахунок українців, щоб залатати свою корупцію, свою нездатність змінити економічну політику, свою нездатність створювати робочі місця для молоді, щоб вона не виїжджала за кордон, свою абсолютну нездатність навести лад у країні. Саме тому я, наша команда, представники інших фракцій, ми зареєстрували вчора проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ для громадян і про накладення мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги. Це вкрай важливе питання, яке хвилює кожну кожну українську сім'ю, незалежно від того, отримує вона субсидії чи ні. Тому що в результаті антилюдських рішень 3 мільйони українських сімей сьогодні втратили право на отримання субсидій і вимушені виписувати рідних дітей з хати, вимушені розлучатися, тому що їм відмовляють інакше Ми вимагаємо від українського парламенту невідкладно розглянути нашу постанову про скасування рішення про підвищення цін на газ. Прийняти мораторій на будь-яке підвищення тарифів. І прийняти наш план зниження цін на газ, збільшення заробітних плат і перерахунку пенсій. Поки це рішення не буде прийнято, за жодне інше ми голосувати не будемо. ми переходимо до питань порядку денного. І я хочу наголосити і нагадати, що першим питанням стоїть проект Постанови про парламентські слухання на тему: "Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні" (№ 8141). колеги, хто підтримує пропозицію розгляду його за скороченою процедурою, прошу проголосувати.

Очевидно, є бажання народних депутатів ґрунтовно обговорити проблематику. І тому я оголошую про перехід до проекту Постанови 8141. І запрошую до доповіді народного депутата України Кіраля Сергія Івановича. Будь ласка, пане Сергію. Дякую, пане Голово. Шановні колеги депутати! В Україні багато проблем: в Україні війна, в Україні реформи, уряд працює над ринком газу, - але в Україні також є багато тисяч, десятки тисяч українських громадян, які потерпають від, напевно, однієї з найстаріших і найскладніших епідемій, яку дуже складно побороти, як виявляється, - це епідемія туберкульозу. Ми разом з однодумцями, колегами депутатами, близько це 50 депутатів, народних депутатів з різних фракцій, вирішили не стояти осторонь цієї проблеми, залучити парламент, найвищий законодавчий орган України, до її вирішення і створили міжфракційне об'єднання "Парламентську платформу боротьби з туберкульозом", яка, до речі, вчора під час круглого столу, ми відзначили її, один рік з часу його створення. На круглому столі було присутньо багато представників громадських організацій, пацієнтських організацій, Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я. Ми мали можливість підвести підсумки. І дуже знаково, що сьогодні, на наступний день після круглого столу, першим питанням порядку денного стоїть питання щодо голосування за Постанову про проведення парламентських слухань. Це дуже важлива постанова, оскільки Україна, як вам покаже наступна інформація, і я сподіваюся, що ви уважно її заслухаєте, сьогодні входить у п'ятірку країн з найбільшою проблемою, особливо мультирезистентних форм туберкульозу. Проблема не вирішена, незважаючи на те, що в цій системі, в системі охорони здоров'я над боротьбою з туберкульозом працюють тисячі лікарів-фтизіатрів, у нас існує відповідна інфраструктура ще з радянських часів, щороку виділяється мільйони гривень. Тому очевидно, що, логічний висновок, напевно, ми щось робимо не так, напевно, треба змінювати загалом всю систему, потрібно змінювати підходи відповідно до того, як сьогодні пропонують міжнародні організації, зокрема Всесвітня організація охорони здоров'я, переходити на так званні пацієнт-орієнтовані методи. зараз я хотів повідомити вас, познайомити вас коротко з цією інформацією про стан справ, сучасну ситуацію в системі боротьби з туберкульозом в Україні. Протидія туберкульозу в Україні є одним з пріоритетних напрямків державної політики у сфері охорони здоров'я та предметом міжнародних зобов'язань країни. За оцінками експертів ВООЗ за останні 5 років в Україні спостерігається тенденція до зменшення темпів росту захворюваності ТБ Тим не менше кожного року в Україні реєструється близько 30 тисяч випадків хворих на туберкульоз. Так в 2016 році було зареєстровано 34 тисячі 88 випадків. Поточний показник поширеності за даними 2016 року всіх форм туберкульозу становить 82 на 100 тисяч населення. Що майже втричі перевищує показник цільових завдань, визначених глобальним планом дій зупинити туберкульоз. У 2014 році Україна увійшла до 5 країн світу з найвищим тягарем мільтирезистентного туберкульозу. Досі контекст епідемії в України характеризується значним поширенням мультирезистентного туберкульозу і туберкульозу з розширеною лікарською стійкістю. Тобто форм для лікування яких не існує ефективних ліків. Порівняно з високим рівнем смертності пов'язаної з мультирезистентним туберкульозом та зростаючою кількістю випадків поєднаної або так званої ко-інфекції, тобто ВІЛ, СНІД, хворих на діабет, наркозалежність Протягом останніх років в загальноосвітній когорті лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз Україна посідає одне з останніх місць. В когорті 2014 року ефективність лікування на рівні 46 відсотків, це при тому, що в середньому по Європейському регіону за даними ВООЗ ефективність лікування становить більше 75 Особливо загрозливим у цій ситуаціє є пізні звернення хворих на туберкульоз за медичною допомогою, несвоєчасне виявлення туберкульозу та поєднаних форм ВІЛ/ТБ, що обумовлює високий рівень смертності, а також недостатнє охоплення послугами з профілактики, діагностики та лікування вразливих до ТБ груп населення, так званих груп підвищеного ризику. Також слід відмітити, що в Україні не виявляється близько 20 відсотків випадків туберкульозу. Водночас існують практики за участі громадських організацій, зокрема в рамках грантів глобального фонду для боротьби з СНІДом, туберкульозом та малярією, які доводять, що при зміні підходу до надання протитуберкульозної допомоги через пацієнт-орієнтовані моделі ефективність лікування мультирезистентного туберкульозу в амбулаторних умовах складає до 86 відсотків успішного лікування. Пакет послуг, що вписується в зазначеній вище кращій практиці включав організацію якісних, наближених до пацієнта, послуг ДОТ, які ставили за мету максимальне збереження для хворого звичайного способу життя. Серед них доставка лікарських препаратів та контроль за їхнім прийомом дома або в іншому зручному для пацієнта місці, а також двічі на місяць видача продуктових наборів усім прихильним до лікування пацієнтам. Крім того, всі хворі протягом всього періоду лікування отримували медичну психологічну та соціальну допомогу. До речі, саме ці проблеми в нашій поточній системі лікування, тобто надмірна госпіталізація, коли хворих фактично ізолюють, закривають на 6-8 6-8 місяців без доступу до рідних і без надання соціальної психологічної допомоги, а ви знаєте або чули, можливо, що в процесі лікування навіть від простих форм хворі змушені щодня випивати жмені таблеток, маючи відповідно страшні побічні ефекти, страждаючи від депресії і інших проблем психологічного характеру. Саме це приводить до того, що хворі зупиняють туберкульоз, а це є причиною… зупиняють лікування, а це є причиною, власне, виникнення мультирезистентних форм. Якщо ми не змінимо ситуацію, згідно з оцінками ВООЗ, враховуючи існуючі темпи розвитку епідемії туберкульозу, в період між 2015 та 2030 роками в Україні буде 87 тисяч 800 смертей внаслідок хвороби. Економічна вартість боротьби з епідемією за період з 2015-2030 роках дорівнюватиме 3,6 мільярда доларів США. На основі вищевикладеного існує нагальна необхідність у проведенні парламентських слухань з теми: "Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні". Дана тематика потребує невідкладного публічного обговорення у форматі парламентських слухань за участі фахівців, експертів, політиків, представників виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості, усіх зацікавлених сторін, напрацювання рекомендацій щодо шляхів вирішення проблеми. І наостанок, шановні колеги, хотів би зазначити, що проблема не лише загальноукраїнська. Цей рік і наступні роки у світі є визначальними для визначення кращих практик та об'єднання зусиль для боротьби з туберкульозом. На жаль, і в світі щорічно ми маємо 10 мільйонів нових хворих, 1,6 мільйона з яких помирає. Для цього року було проведено кілька безпрецедентних міжнародних заходів, зокрема, нарада найвищого рівня в Організації Об'єднаних Націй у вересні, де я разом з делегацією від українського уряду, громадськими організаціями мав можливість бути присутнім. Була прийнята політична декларація, де були прийняті чіткі чіткі цілі і завдання для всіх країн світу для того, щоби ми подолали епідемію туберкульозу до, як зазначено в загальних цілях Організації

активним в участі у всіх, у тому числі, і міжнародних заходів. За цей рік нами відзначено і Міжнародний день боротьби з туберкульозом. Хотів би подякувати, в тому числі, і спікеру Верховної Ради, який долучився, і колегам, до виставки і круглого столу, а також підсвічено будинок парламенту. сьогодні разом з Міністерством охорони здоров'я активно працюємо над можливістю доопрацювати і прийняти державну програму боротьби з туберкульозом. Хотів би звернутися, власне, до Міністерства юстиції для того, щоб вирішити всі ці проблемні питання, які залишилися, а також працюємо разом з урядом для того, щоби в Україні з'явилися ефективні ліки, щоби реєстрація і ввезення, тобто митне оформлення бедаквіліну і інших ефективних ліків для лікування мультирезистентного туберкульозу, не стояли на митниці. Дякую. І прошу підтримати. Дякую. Залишайтеся, будь ласка. Пане Сергію! Пане Сергію, не залишайте нас так швидко, будь ласка. Прошу вас на трибуну. Шановні колеги, ми по повній процедурі розглядаємо проект цієї постанови. Так. І я прошу записатися, будь ласка, на запитання. Будь ласка, Наталя Веселова, ваше запитання. Передає Остапу Єднаку. Прошу. Шановний пане Сергію, я вам дуже дякую за проект цієї постанови. І я вважаю, що нам потрібно сьогодні мобілізуватися в парламенті і обов'язково проголосувати за її прийняття, і фахово, якісно обговорити на парламентській високій трибуні це дуже важливе для суспільства питання. Єдине, пане Сергію. В мене є питання. Як ви вважаєте, коли в парламенті фактично створена системна корупційна опозиція медичній реформі, чи вдасться чи вдасться саме в парламенті провести конструктивне, якісне і фахове обговорення даної проблеми, коли фактично у нас є депутатські цілі групи, які системно протидіють медичній реформі і саботують будь-яку діяльність Міністерства охорони здоров'я? Скажіть, будь ласка. Дякую. Дякую за запитання. Мені все-таки хочеться вірити, що в парламенті знайдеться достатньо мужності і політичної волі об'єднатися навколо проблеми туберкульозу. Це не є політична проблема, вона не має якогось політичного забарвлення, і її не можна ділити на коаліцію чи опозицію. Тобто всі депутати сьогодні, незалежно від того, підтримують вони медичну реформу чи не підтримують вони медичну реформу, подобається їм теперішній міністр охорони здоров'я чи не подобається, я думаю, що саме такі проблеми повинні нас об'єднувати. Те, що стосується реформи самої системи охорони здоров'я. На мій погляд, тут важливо не рухатися якимись вибірковими кроками, потрібно міняти систему комплексно системним підходом. Я думаю, що це можна зробити, і що як я вже сказав, наступний рік, 2019 рік після прийняття державної програми буде вирішальним для цього. Дякую. Будь ласка, наступне запитання від нашого шановного колеги Євтушка, передає… Євтушок, зараз запитання Євтушка. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Те, що ви піднімаєте це питання і говорите, що воно не поодиноке в нашій країні, це факт. Я дякую, що ви опікуєтесь цим питанням. В той же час я хочу нагадати, що у нас дуже серйозні проблеми з інсуліном і з іншими хворобами, які мусять люди приймати як препарати кожного дня. Але скажіть, будь ласка, чи є напрацьована концепція за наслідками проведених двох круглих столів, про які ви сказали, щодо написання законопроекту, який увійде в систему для реалізації цієї програми? І в той же час хочу сказати свою власну думку, що на цю хворобу туберкульозу хворіють люди якраз соціально нестійких, соціально вразливих верств населення, адже те, що сьогодні відбувається в Україні з підвищенням ціни на газ, призведе до того, що таких категорій людей буде ще більше. вчергове як фракція "Батьківщина" наполягаємо, ми настоюємо до президії, аби все ж таки включили в порядок денний постанову, яка забороняє підвищувати тарифи на… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. А, ви завершили вже. Будь ласка, був збій комп'ютера і… Будь ласка. Дякую за запитання. По-перше, те, що стосується ліків. Ви згадали про інсулін, але така ж сама дійсно є проблема з постачанням і наявністю ефективних ліків для лікування туберкульозу, особливо його мультирезистентних форм, оскільки Україна входить в п'ятірку країн, які мають найбільше проблем ось в цьому. Є два лекарства, які нещодавно були оприлюднені і винайдені буквально за останніх 30 років. Це вперше за 30 років. В Україні, на жаль, оці компанії – це одна компанія японська і американська визначили партнерами російську компанію для дистрибуції. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів ми не маємо права закуповувати ліки від російських, витрачати публічні кошти на російські компанії. Відповідно це привело до затримки і відповідно до проблеми з тим, що хворі, які сьогодні перебувають на обліку, фтизіатричному обліку, не мали доступу до цих ліків. Сьогодні ця проблема, в тому числі завдяки нам, депутатам, нашій парламентській платформі, сьогодні вирішується.

Те, що стосується, власне, людей, які мають низькі доходи, або з низькозабезпечених сімей, це насправді проблема. І особливо ці нові пацієнтоорієнтовані практики лікування туберкульозу, вони і передбачають в тому числі і соціальну підтримку, в тому числі і навіть так звані ці мінімальні харчові пайки, тому що це є частиною лікування. Людина має мати можливість отримувати достатньо вітамінів, калорій для того, щоб ефективність ліків підтверджувалася. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Останнє запитання. Будь ласка, Павло Кишкар. Павло Кишкар, "Народний рух України". Дякую пану Сергію за таку змістовну доповідь. Дійсно актуальна проблема для України. Моє питання стосується конкретної групи, категорії людей, на яких впливає ця хвороба, а саме ситуація наша в пенітенціарній системі. Яким чином це узгоджується, бо на сьогодні захворюваність на туберкульоз в закладах пенітенціарної системи найвища в закладах такої сфери в Європі? Чи узгоджувалися ці питання з відповідним профільним департаментом Мін'юсту і яким чином ми будемо виходити і вирішувати цю проблему? Дякую. Будь ласка, ваша відповідь. 11:00:40 КІРАЛЬ С.І. Дякую за абсолютно актуальне і дуже важливе запитання. Проблема в пенітенціарній службі є одна з найгостріших. При цьому, що… особливо в нашому регіоні, в регіоні Центральної Азії, зокрема в Азербайджані, є хороші практики, які сьогодні рекомендуються Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яким чином вирішувати або вибудовувати систему профілактики, виявлення і лікування туберкульозу у пенітенціарній системі. Наприклад, в Азербайджані до цього активно залучені громадські організації. Хворий, лікуючись у відповідних ізоляторах у пенітенціарній службі, коли він виходить, система його не відпускає, тому що, власне, це приводить до мультирезистентних форм, а його беруть на себе громадські організації, які вже спільно з цивільними органами охорони здоров'я В Україні, у нас в парламенті є проект Закону про нову пенітенціарну службу. І ми сьогодні вже з Центром громадського здоров'я піднімаємо питання, щоб цим законом були передбачені відповідні зміни для того, щоб ця система працювала ефективно. Шановний колего, дуже дякую вам за вашу доповідь. Ви можете повертатися на ваше робоче місце. І я запрошую для співдоповіді голову Комітету з питань охорони здоров'я Ольгу Богомолець. Так, я перепрошую, буде презентувати позицію комітету відносно проекту Постанови про парламентські слухання щодо туберкульозу в Україні представник комітету, член комітету Ірина Сисоєнко. Будь ласка, шановна пані Ірина. Ірина Сисоєнко, заступник голови Комітету з охорони здоров'я, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я розглянув ініціативу авторів проекту Постанови 8141 щодо проведення парламентських слухань та підтримав пропозицію їх проведення. Проблема подолання туберкульозу в Україні є однією з найактуальніших проблем вітчизняної системи охорони здоров'я. Сьогодні набуває надзвичайної актуальності нова загроза: розповсюдження серед населення резистентного (стійкого) до ліків туберкульозу. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає кризу в сфері суспільного здоров'я, в сфері громадського здоров'я. За час епідемії туберкульозу саме в Україні з 1995 року ми втратили близько 150 тисяч осіб. Щороку в середньому 30 тисяч українців реєструються як хворі на туберкульоз, близько 6 тисяч вмирають від нього і стільки ж стають інвалідами, особами з інвалідністю внаслідок цієї хвороби. Україна, на жаль, входить в п'ятірку країн Східної Європи та Центральної Азії з найвищим рівнем захворюваності на мультирезистентний туберкульоз. При цьому Україна вже 2 роки… в 2016 році завершила свою дію загальнодержавна програма протидії туберкульозу. Окрім схваленої урядом Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2018-2021 роки, жодного проекту закону щодо нової програми в парламенті до сих пір урядом не зареєстровано. Але проблема від цього не зникає. Про величезну проблему туберкульозу свідчить і нещодавно проведена нарада високого рівня з туберкульозу Генеральної асамблеї ООН. Світ прагне до 2035 року ліквідувати туберкульоз та досягти нульового рівня захворюваності, смертності, а також страждань від цієї жахливої

і підвищити ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, забезпечивши на рівні не нижче ніж 75 Тому проведення парламентських слухань на тему "Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні" є надзвичайно актуальними, є надзвичайно важливими і мають сформувати всебічне публічне обговорення заходів як майбутньої загальнодержавної програми протидії туберкульозу, так і напрацюванню шляхів вирішення наявних проблем в Україні, проблем всієї сфери системи охорони здоров'я та кроків по досягненню глобальних цілей подолання інфекції і виходу України на європейський рівень. Комітет з охорони здоров'я ухвалив приймати рішення про проект Постанови 8141 та результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому. Прошу звернути увагу, що проектом постанови пропонується провести парламентські слухання в жовтні 2018 року. Однак у зв'язку з тим, що згідно статті Регламенту 234 Верховної Ради України рішення про тему, день та час проведення парламентських слухань приймаються Верховною Радою не пізніше, як за 30 днів до їх проведення. Тому Комітет з охорони здоров'я просить визначити дату парламентських слухань, а саме: 12 грудня 2018 року або 19 грудня 2018 року. Питання вирішення проблеми і зменшення захворюваності і смертності на туберкульоз є надзвичайно важливим для нашої держави. працювати активно уряд. Тому прошу всі фракції підтримати дану постанову та відповідно проголосувати за проведення відповідних парламентських слухань. Дякую за увагу. Будь ласка, колеги, прошу записатися до пані Ірини на запитання. Доброго дня. Роман Мацола, 190 виборчий округ, Хмельницька область. Це більше не запитання, а як підтримка. Дійсно, хочу назвати декілька цифр. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я туберкульоз є однією з десяти основних причин смертності населення в усьому світі, і від нього щороку помирає приблизно 1,5 мільйона людей. Україні попри позитивну тенденцію останніх років за даними організації щодня від туберкульозу помирає 12 осіб. Чверть з них не були вчасно діагностовані. Проблема існує і її треба вирішувати, в тому числі завдяки такому інструменту, як парламентські слухання. Дякую. Так, насправді за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна належить до країн, де кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз є однією найбільших в усьому світі. Тому, справді, вирішення цієї проблеми є надзвичайно актуальним для збереження і життя, здоров'я громадян нашої держави. Мені дуже прикро, що сьогодні, в середу, дуже мало народних депутатів в цій парламентській залі те питання, яке ми зараз обговорюємо, потребує все ж таки підтримки і голосування всіма народними депутатами для того, щоб питання все ж таки здоров'я і збереження здоров'я української нації все ж таки нарешті стало пріоритетом для нашої держави. Будь ласка, наступне запитання від нашого шановного колеги Михайла Головка. Передає Іллєнку слово. Будь ласка, пане Андрію. 11:08:59 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. У мене теж не зовсім питання, скоріше як підтримка цього рішення. Звичайно, необхідно поводити парламентські слухання на цю тему, тому що реально сьогодні дуже важка ситуація з туберкульозом в Україні. Я знаю трошки цю проблему, хоч не є фахівцем в цьому питанні. І насправді зараз нам необхідне в тому числі і публічне парламентське обговорення цього питання для того, щоб простимулювати необхідні кроки подолання цієї епідемії. І загалом ми бачимо сьогодні, що багато тих хвороб, які уже, скажемо, ішли до їхнього зникнення або взагалі вважалося уже те, що критична точка їх пройдена, вони зараз повертаються і ми маємо величезні проблеми, величезну біду з цим в Україні. Тому, звичайно, необхідно проводити ці слухання, ухвалювати необхідні рішення і нарешті від загальних розмов про реформи переходити до конкретних кроків покращення здоров'я українців. Я повністю погоджуюся з вашою пропозицією. Справді, у зв'язку з тим, що ми є парламентсько-президентською формою управління, я вважаю, що якраз парламент має провести парламентські слухання. Далі саме парламент має визначити, а конкретно резолюція цих парламентських слухань, на підставі якої уряд прийме загальнодержавні програми по боротьбі з туберкульозом. Також під час парламентських слухань, я вважаю, що мають приймати участь і губернатори всіх областей України. Чому? Тому що кожна область по своїй кількості захворюваності має свої показники. Я хочу зазначити, що в Україні найвищі показники захворюваності на мультирезистентний туберкульоз зареєстровано: в Миколаївській області це 30 осіб на 100 тисяч населення, Херсонська область – це 26 осіб на 100 тисяч, Дніпропетровська область та Одеська область. Тому участь представників всіх рівнів влади є важливою у вирішенні даної медично-соціальної проблеми. Дякую. Будь ласка, прошу до слова зараз для запитання Івана Спориша. Прошу, пане Іване. 11:11:16 СПОРИШ І.Д. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина, 15 округ. Звичайно, знову ж таки хочу підтримати виступаючих і також комітет, тому що це, дійсно, питання парламентських слухань це досить буде… можна сказати, щоб воно відбулося на високому рівні, і це факт, тому що ми повинні, дійсно, боротися із цією епідемією, і це є питання номер один. Але я почув щойно від вас те, що будуть і губернатори запрошені, це я також хотів задати це питання, це дуже розумно. Але, разом з тим, я хотів би, щоб все-таки на парламентських слуханнях, завжди у нас негатив, негатив, дуже хотілося б, щоб більше виступів на парламентських слуханнях це був позитив. Щоб скільки є вилікуваних, щоб надати цій біді більше позитиву, оце питання я також хотів би, щоб ви дали відповідь на це запитання. Дякую вам за таку підтримку. Я погоджуюсь з вами, що я би дуже би хотіла, щоб наступного разу, говорячи про туберкульоз, ми говорили виключно про ті результати, які досягнені державою в зменшенні рівня захворюваності, в зменшенні рівня смертності від туберкульозу. Але до тих пір, поки Україна входить в перелік держав, де рівень туберкульозу є найвищим в світі, на жаль, ми вимушені збирати представників уряду, збирати міське самоврядування, мерів міст, губернаторів і говорити саме за проблеми, і не лише говорити, а саме ключове – робити. Тому я вважаю, що якщо справді парламент підтримує дану постанову, що ми проведемо ті парламентські слухання, які покладуть початок все ж таки цих змін на покращення і на позитив, про який ви сказали. Дякую дуже вам. Пані Ірина, дуже дякуємо вам за ґрунтовну співдоповідь відносно цієї постанови. Шановні колеги, прошу вас записатися на виступи від депутатських груп і фракцій. І поки іде запис, дозвольте мені зробити коротке оголошення. До президії парламенту надійшло кілька заяв від наших колег відносно того, що не спрацювала картка під час голосувань. Отже, народний депутат Развадовський звертається з вимогою, оголосити його заяву про зарахування його голосу "за" під час нашого голосування за законопроект 9036, внесення змін до Статуту Збройних Сил України. Наш колега Развадовський "за" "Слава Україні!" як вітання. І також ще два надійшли, так само, заяви від наших колег Марії Іонової і Олексія Гончаренка, що вчора картка їх не спрацювала під час голосування за створення ТСК по розслідуванням резонансних нападів на громадських активістів, вони також голосували "за". Колеги, дякую всім, хто записався зараз на обговорення постанови. Будь ласка, Сергій Шахов представить позицію "Волі народу", прошу. Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, група "Воля народу" буде підтримувати цей проект постанови, але є ще питання до комітету і питання до всього парламенту, і народних депутатів. Саме на сході сьогодні спалах не тільки туберкульозу, на сході країни, а ще й кору, у 17 разів збільшився спалах епідемії, 35 тисяч 233 особи сьогодні захворіли, з них 21 тисяча 500 дітей. Реформа медична сьогодні рухнула разом з Уляною Супрун. Сьогодні ми вимагаємо негайного розслідування з питань епідемії на кір, з питань епідемії на туберкульоз, негайного відсторонення в.о.міністра від посади охорони здоров'я, міністра охорони здоров'я і також негайного вирішення питання з вакцинацією, вакцинація також провалена. Дякую. Сергій Шахов, "Наш край". Дякую. Будь ласка, Сергій Євтушок. Передає слово Олександрі Володимирівна Кужель, яка представить позицію своєї фракції "Батьківщина". Пані Олександра, запрошуємо вас до мікрофону. 11:15:57 КУЖЕЛЬ О.В. Шановні колеги! Я хочу подякувати свого колегу Сергія Кіраля за те, що він виніс таке дуже важливе питання. Бо питання захворюваності від туберкульозу, ви знаєте, що ми входимо в п'ятірку країн світу по розширенню цього заболевания в нашій країні, є питання підтвердження страшенної бідності. Бо в цивілізованих, економічно развитых країнах ця захворюваність найнижча. Як в селі, коли їдеш і бачиш, що одні кози залишились, розумієш рівень бідності того села. Бо всі знають, що коли коза, то там ні грошей, коровку вже не утримаєш, так і з туберкульозом. На що я хочу звернути увагу, сто відсотків підтримую тих колег, депутатів, які вимагають відставку пані Супрун. Вона є не призначена, вона є не фахівець, це та людина, яка в Законі про проведення реформи України, було в пояснювальній записці написано: ця реформа передбачає скорочення населення України. Це було чесно написано, і всі, хто голосував і не читав це, ви разом з нею несете ту відповідальність, яку дозволили людині впроваджувати програму скорочення населення в Україні. Щодо туберкульозу. Скажіть, будь ласка, а хто знає, у кого з вас дитина пішла до школи, до садка, і запитайте, коли в тих класах робили перевірку щодо захворюваності і можливої інфекції у дітей в школах. Ви приходите до Верховної Ради, кого перевіряли і хто знає, хто капельним, воздушно-капельним засобом передає цей туберкульоз. Але найгірше, що пані Супрун ні жодної копійки не задовольняє лікування. Я була на підприємстві в Черкасах "Юрія-Фарм", які виробляють ліки щодо захворюваності туберкульозом. ліки купують європейські країни, на жодну копійку в українському підприємстві не закуповує МОЗ України. Бо пані Супрун завдяки деяких тут депутатів, які кричали "давайте закуповувати тільки в іноземців", перечислює стовідсотково кошти за ліки. І подивіться відсоток, який вони покривають: 30 відсотків у нас ще не закриті ліки, оплачені у 2016-2017 роках. Ви говорили, корупції не буде? А хто отримує гроші, відкати за ті гроші, які знаходяться на закордонних рахунках? А хто відповість за ті 400 мільйонів ліків, які були… завершити. КУЖЕЛЬ О.В. …для онкохворих дітей? І хочу ще підняти питання. Дуже прошу тих, хто буде готувати ці парламентські слухання. До мене звернулися лікарі Черкас. У нас нема примусового лікування. У них був тиждень тому страшенний випадок, коли дуже тяжкохвора людина туберкульозом зайшла в дитячу лікарню

Шановна пані Олександра, 30 секунд було вже, я додавала вам час. Дуже дякуємо.

– захист людей здорових від хворої людини. І крім того, знову звертаюсь до Верховної Ради поставити на голосування питання зниження вартості газу, які доводять до нищеты і туберкульозу в Україні. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" так само Ірина Сисоєнко, яка є експертом у цій темі у фракції, буде презентувати позицію. Просимо вас. Ірина Сисоєнко, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Справді, туберкульоз є не лише медичною проблемою. Від медиків у боротьбі із туберкульозом залежить всього-на-всього 70-80 відсотків – залежить виключно від уряду нашої держави, від добробуту та соціального рівня життя населення. Туберкульоз є проблемою соціальною, яка по суті повністю віддзеркалює соціально-економічний стан нашої держави, культурно-освітній рівень, благополуччя населення, рівень розвитку всієї системи охорони здоров'я, у тому числі і фтизіатричної служби. Сьогодні проблема туберкульозу в нашій державі, на жаль, вийшла за рамки суто медичної галузі та набула статусу проблеми загальнодержавного масштабу. Необхідно врахувати, що туберкульоз є соціально небезпечною інфекційною хворобою, основними чинниками якої є політичні, соціальні, економічні аспекти, а наслідки несуть в собі загрозу економіці і національній безпеці нашої держави. Хочу сказати, що 75 відсотків людей, які хворіють на туберкульоз, – це працездатні особи, це особи віком від 18 до 54 років. Також це вікова група від 25 до 44 років, які хворіють на туберкульоз. Ці показники свідчать про високу соціальну значимість зменшення захворюваності на туберкульоз, збитки обумовлені не тільки витратами на лікування хворих, а й пов'язані з тим, що значна кількість хворих працездатного віку – це ті люди, які могли би працювати і формувати економічне благополуччя нашої держави замість того, щоб витрачати кошти на лікування. Тому я би дуже би хотіла, щоб, не дивлячись на те, що сьогодні в цій залі дуже мало народних депутатів, щоб все ж таки ми знайшли можливість і проголосували за проведення Також я думаю, що ситуація з відвідуванням засідань Верховної Ради, коли розглядаються медичні питання, можна покращити шляхом того, щоб проголосувати законопроект, який поданий фракцією "Об'єднання "Самопоміч" про те, щоб скасувати на медичне обслуговування для народних депутатів України. Законопроект 8221 поданий і чекає на своє голосування, щоб народні депутати одержувати так само медичну допомогу без жодних пільг в медичних закладах України. Тому я думаю, що буде тоді відповідно і високе відвідування відвідування парламенту під час прийняття і ухвалення рішень, які стосуються життя і здоров'я всієї нашої держави. Дякую вам за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І, будь ласка, зараз від групи "Відродження" запрошується Володимир Михайлович Литвин, прошу вас.

Шановні колеги, якось Адам Міхнік сказав таке: "Іноді і красуня, наче втративши розум, віддається негідному кавалеру". Складається враження, що Україна, якщо дивитись на те, що відбувається в нашому суспільстві, взагалі вийшла заміж за потвору. Я маю на увазі нинішню українську владу, бо нерівність між владою і народом набула такого значення, якого раніше за часів дикого капіталізму ми мали нерівність між класами. І найбільш мобільна частина українського суспільства пов'язує своє майбутнє не з Україною, не з реформами, а зі зміною місця проживання. І переїзд в іншу країну для багатьох людей, які справді могли б рухати реформи, рівнозначний тому, що вони підвищують свій соціальний статус. І мені бачиться, що в майбутніх перегонах виграє той, хто запропонує переконливу програму захисту народу від цієї влади, у тому числі у питаннях збереження українського народу, збереження здоров'я того, що залишилося в українських людей. І мені бачиться, шановні колеги, підтримуючи необхідність прийняття цієї постанови, нам треба не парламентські слухання проводити, а нам треба приймати екстрені невідкладні заходи для врятування українського народу від вимирання, і не тільки від туберкульозу. Зверніть увагу, раніше Ремарк описував про туберкульоз багатих людей, а сьогодні тотально хворіють українські люди. І правильно було сказано, 85 відсотків – це провина, по суті, чинної української влади. Нам потрібно провести, я думаю, невідкладні й негайні слухання, звіт Міністерства охорони, запитати, чи є паспорт здоров'я українського і потім визначитися, що нам потрібно робити. А інакше, хто був на селі і бачив ці реформи? Я просив би, шановні колеги, ви ж не буваєте і не знаєте, що коїться на селі, не слиньте тему реформ в охороні здоров'я. Бо там, м'яко кажучи словами класика, "пливе нудьга, пливе безнадія, і стиха хлипає сум, і вмирають люди", а ви тут просторікуєте, реформи-реформи. Немає елементарного, що раніше було, на щастя. Я бачу, що постанова не пройде, бо немає людей у залі. Будь ласка, виступ від представника "Опозиційного блоку" Ігоря Шурми. Прошу вас пане Ігорю. 11:26:51 ШУРМА І.М. Шановні колеги! Ігор Шурма, "Опозицій блок" . Скажіть, будь ласка, хто є проти того, щоб провести парламентські слухання? Вони потрібні? Звичайно. А чому вони потрібні? А це вперше за два роки є можливість, щоб Міністерство охорони здоров'я почуло людей професійних і громадських діячів цілої України. Вдумайтесь, за два роки не проведено жодної колегії Міністерства охорони здоров'я. Міністерство не збирає керівників департаментів, міністерство не збирає фахівців, щоб дослухатися до проблем, які є на сьогоднішній день в регіоні. Тому питання сьогодні не до керівництва, у нас немає керівництва. Уже, до речі, де керівництво? Воно поїхало на Балі. Ви знаєте, що Супрун другий раз за місяць їде на Балі. Перший раз – на зустріч з МВФ, другий раз – по біобезпеці. В якості кого? Вона не член Кабінету Міністрів, вона не має права представляти навіть точку зору України. Хто її туди посилає? Не зрозуміло, хто несе відповідальність. Тепер що стосується безпосередньо туберкульозу. У нас туберкульоз – це є тема номер один, якщо ми говоримо за стандартами світовими, проблема номер один. Що ми маємо на сьогоднішній день, як себе позиціонує Україна? 2016 рік: з виділених 500 мільйонів гривень міжнародним організаціям сьогодні поставки є 100 відсотків за лікарські засоби і лишень на 79 на вироби медичного призначення. 2017: вдумайтеся, на туберкульоз закуплено 6 відсотків - це ті, що люди мали пролікуватися з 1 січня по 31 грудня 2017 року, 6 відсотків, а на витратні матеріали взагалі нуль. За 18-й мова на сьогоднішній день навіть не йде. І за це все має нести відповідальність Міністерство охорони здоров'я. І це тільки 15-20 відсотків відповідальності, бо туберкульоз – це є соціальна проблема. Крім грошей, ще потрібно харчування. Хтось сьогодні говорить, скільки грошей з обласних бюджетів виділяється на харчування в туберкульозних лічницях? Тому що крім лікування ще й повинно бути доброякісне харчування, тобто це повинен бути симбіоз МОЗу і обласної влади. Цього нічого нема. А хто сьогодні працює, де фтизіатри? За 3 останні роки хто після навчання в медуніверситеті обрав професію фтизіатрів? Які у них зарплати? Що їх очікує? На сьогоднішній день ніхто не говорить, що ця соціальна проблема – це є наслідок бідності. Ми, якщо хочемо вибудувати якусь модель, давайте секторально змінювати виявлення, бо з села ніхто в район не поїде на виявлення. Дальше лікування і дальше нагляд. І не забувайте одну річ, що сьогодні потрібно іти до людей і їх слухати, тому парламентські слухання необхідні. "Опозиційний блок" буде голосувати… Буде голосувати "за". Правильно? Бо ми не почули останню, найважливішу фразу. Будь ласка, Олег Ляшко від Радикальної партії цієї фракцій. І ми обговорюємо зараз туберкульоз, не тарифи, друзі, туберкульоз. Шановні українці, коли сьогодні представники парламентської більшості ллють крокодилячі сльози, як погано в країні ситуація з туберкульозом, відповідь на це одна: тому що це фактично злочинна бездіяльність влади. Програма боротьби з туберкульозом попередня закінчила свою дію у 2016 році. За 2 роки, які минули, влада, уряд, Президент, парламентська більшість не спромоглися прийняти нову програму боротьби з туберкульозом. Хвороби, лікування хвороб проти туберкульозу фінансується за рахунок не коштів державного бюджету, а за рахунок Глобального фонду ООН, за рахунок Всесвітньої організації охорони здоров'я, а держава нічого на це не виділяє. Я вам наведу приклад. Велика Осота, село в Олександрівському районі на Кіровоградщині, там дитячий протитуберкульозний інтернат. Його хочуть закрити, тому що кажуть, що немає грошей. Україна сьогодні перше місце в Європі посідає по захворюваності на туберкульоз. Минулого року в Україні померло більше 4 тисяч людей хворих на туберкульоз. Чому вони помирають? Чому кожен другий українець відмовляє собі у лікуванні? Тому що ціни на ліки абсолютно недоступні, тому що держава не фінансує охорону здоров'я і внаслідок цього програє. Команда Радикальної партії і я, ми запропонували абсолютно чіткий план зниження цін на ліки для того, щоб врятувати життя мільйонів українців, дати доступ до медицини, до лікування, до ліків, щоб людина, коли приходить в аптеку, щоб вона не заходила як у музей. Тому що копійчані зарплати і пенсії мільйона українських робітників, пенсіонерів не дозволяють купити елементарні ліки від тиску, від діабету, від серцево-судинних захворювань. Ми вимагаємо від влади збільшити видатки на програму "Доступні ліки", які наша команда вибила 2 роки тому. Мінімум 2 мільярди гривень повинні йти на "Доступні ліки", зокрема мільярд гривень на лікування від онкології. Тому що коли сьогодні люди захворюю, не дай Бог, коли ця страшна біда приходить до дому, останнє з хати виносять, продають все на світі і все одно не вистачає полікуватися. Минулого тижня я був у Черкасах, де жіночка із Ватутіне, яка має право інваліда ІІ групи на отримання інсуліну, їй не дають інсулін, кажуть – його немає. І в людині вибір: або померти через 3 дні, або заплатити мінімум тисячу гривень при півтори тисячі гривень пенсії за той інсулін. От перед яким вибором влада ставить українців своєю бездіяльністю, бездушністю Наш план порятунку українців - це зниження цін на ліки; наведення порядку на… в ціноутворенні; відновлення державного контролю за цінами на ліки; скасування ПДВ; обмеження рентабельності, щоб не заробляли на здоров'ї українців; сувора кримінальна відповідальність за продаж фальшивих демонополізація ринку аптек, щоб не наживалися торгаші на пенсіонерах, на малоімущих, на тих, хто приносить останні гроші до аптеки, це дасть можливість врятувати життя людей, Шановні колеги, в нас завершилися на цьому виступи від депутатський фракцій і груп. Я прошу записатися колег народних депутатів. І я хочу звернутися до колег народних депутатів, які зараз перебувають в кулуарах, повертатися до сесійної зали, тому що за 9 хвилин після виступів народних депутатів у нас відбудеться голосування за цей важливий і об'єднуючий проект постанови. Будь ласка, Роман Семенуха. Анна Романова, будь ласка. Будь ласка, пані Анна, запрошуємо вас до трибуни. своїм колегам з "Самопомочі" за таку чудову ініціативу провести в стінах парламенту обговорення такої жахливої для України проблеми. Дійсно, як вже було сказано, туберкульоз - це та хвороба, яка завжди супроводжує бідність, це вже наслідок, а не першопричина. І ми, насамперед, коли будемо навіть проводити парламентські слухання, обговорення проблеми туберкульозу, фактично не проблеми, а вже епідемії, маємо сказати про те, що якраз вирішення цієї проблеми лежить в царині Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики насамперед. сильно хочеться, і я звертаюся до ініціаторів парламентських слухань, щоб на ці парламентські слухання якраз-таки були запрошені виконуючі обов'язки міністра фінансів, міністр соціальної політики. Ці люди, фактично від яких залежить політика політика економічна нашої країни. І "Об'єднання "Самопоміч" якраз-таки вже розробляє антикризовий план, як зупинити катастрофічне зменшення населення України. Бо я хочу нагадати, що наряду за масовою еміграцією ми маємо масову смертність і дуже низьку народжуваність в нашій країні. Також хочеться звернути вашу увагу, що фактично реабілітація хворих на туберкульоз відбувається в санаторіях, в курортах. І вчора, наприклад, в Комітеті молоді, спорту та туризму вирішували питання присвоїти статус курорту офіційного державного значення курорту "Куяльник". Ви знаєте, що це найстарший курорт в Україні. В ньому є цілющі території, які на сьогодні перетворилися невідомо на що, чи на будівельний майданчик, чи на смітник. І ми, депутати, у цьому залі маємо зараз присвоїти цьому курорту статус курорту офіційно, курорту державного значення, для того щоб зберегти якраз в Україні ці курорти, де можуть лікуватися від туберкульозу, лікувати хвороби опорно-рухового апарату, хвороби дихання. Також не допустити знищення якраз інституту курортології і знищення інших курортів України, які б могли приносити нашій державі кошти в економіку країни, але сьогодні, на жаль, вони перетворилися в пам'ятник радянської епохи, негативний пам'ятник. Дуже дякую. І звичайно, "Самопоміч" буде виступати за підтримку цих парламентських слухань і всіх ініціатив. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я нагадую, що за 6 хвилин відбудеться голосування. Я дуже прошу колег повертатися до сесійної зали, щоб у нас був потенціал підтримати цей проект постанови. Будь ласка, Юрій Соловей, з місця. Прошу вас. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, шановне українське суспільство, я думаю, що кожен громадянин України і велика частина депутатів Верховної Ради зацікавлені в тому, щоб українське суспільство розвивалося і працювало набагато краще. Але, ви знаєте, якщо ми хочемо, щоб в державі був розвиток, щоб в державі приймалися ті закони, які сьогодні очікує суспільство, якщо ми хочемо, щоб Україна щоб Україна розвивалась, то нам, в першу чергу, потрібно оптимізувати роботу самої Верховної Ради України. Бо якщо ми подивимося на те, чим ми займаємося останні два дні… Вибачте, вчора танцювали на кістках, інакше я б це не назвав. Сьогодні… Це важлива постанова, однозначно, яку ми розглядаємо в стінах парламенту. Але давайте скажемо відверто, а чи багато постанов, які носили рекомендації парламентських слухань, лягли в основу вже законопроектів, які були прийняті в стінах парламенту? Я думаю, що це абсолютний мізер і це сьогодні, вибачте, я не хочу називати таке слово, але це просто говорильня, яка не буде, на жаль, мати нічого спільного з реальним вирішенням проблеми туберкульозу в Україні. Це в чергове свідчить, що робота парламенту, як на мене, організована неефективно. І тому, якщо ми хочемо приймати якісні рішення, які сьогодні очікує українське суспільство, то я неодноразово говорив у своїх вступах, що нам потрібно починати саме з реформування роботи парламенту і з прийняття змін до Регламенту Верховної Ради України. Тому що треба чітко і чесно сказати суспільству, що, для прикладу, середа не треба нікого обманювати, ми думаємо, що люди цього не розуміють, - це не є день, коли приймаються рішення, що це, на жаль, площадка для виступу тих чи інших народних депутатів. перший крок, на якому я наголошую вже декілька під час багатьох своїх виступів, ми повинні провести в стінах парламенту чесну і відкриту дискусію щодо реформування роботи самого парламенту, щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо оптимізації його роботи, щодо прийняття тих законопроектів щодо Регламенту, які прийняті вже в першому читанні, які, на жаль, не можуть бути прийняті в другому. Саме з цього почнеться ефективна робота як Верховної Ради України, так і прийняття тих законопроектів, які будуть якісними і відповідати вимогам сьогоднішнього часу. Дякую. Шановні колеги, наступний виступ народного депутата Сажка. Я прошу повертатися всіх до сесійної зали. Поки немає змін до Регламенту, нам треба 226 голосів за позитивне голосування. Прошу повертатися. І колега Сажко передає слово шановному нашому Ігорю Шурмі. Прошу вас. Дякую. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Чому, ще раз хочу наголосити, необхідно провести парламентські слухання. Тому що тут до залу приїдуть керівники охорони здоров'я, тут приїдуть люди, які займаються предметно проблемою туберкульозу на самому вістрі, тобто лікуючі лікарі, приїде громадськість. Я би сюди запросив ще обов'язково представників силових структур. Чому? Ви знаєте, скільки кожен день, кожен день, нововиявлених хворих на туберкульоз в Україні? 83. 30 тисяч кожного року. Ви знаєте, скільки у нас хворих на туберкульоз? 450 тисяч офіційно зареєстрованих людей. А знаєте, чому у нас постійно бракує грошей? Я вам скажу. В 2014 році штат Міністерства охорони здоров'я нараховував 185 посадових осіб, у них була своя зарплата. Вони на сьогоднішній день збільшили до 331 посади, плюс Національна служба – 250. Це в три рази збільшили кількість чиновників. Скажіть, будь ласка, робота по виявленню туберкульозу і лікуванню по діагностиці покращилася в три рази? Виділено більше грошей? А ви знаєте, скільки грошей завдяки закону, який прийняла більшість, на закупівлю міжнародними організаціями виділено міжнародним організаціям авансово. Ви знаєте, скільки? А майже півтора мільярда гривень. А ліків за 2018 рік – нуль, не поступило. Ліків за 2017 рік аж 6 відсотків поступило. А ви знаєте, який віковий склад у нас тих людей, які працюють в тубдиспансерах? А ніхто того не відповість, тому що всі сказали, а сьогодні державного розподілу не буде. Це ви проголосували, шановні, європейська більшість. Скільки людей сьогодні піде працювати в тубдиспансери? На кого ви кидаєте? А що таке виявляємість? Ви собі уявляєте, людині з села при сьогоднішніх статках треба добровільно, переживаючи за своє здоров'я, поїхати в район, щоб зробити рентген або флюорографію, платну чи безплатну, ще невідомо, ніхто не поїде. А сьогодні яка забезпеченість швидкими методами діагностики? Сьогодні всі говорять про те, що багаті люди не допомагають, але фонд Ахметова забезпечив наявність ПЦР-лабораторії, яка на протязі декількох годин діагностує туберкульоз. Про це ніхто не говорить, але виділяйте розхідні матеріали туди, а це вже обласний бюджет. Слухання повинні бути у присутності силовиків, провірити фінансові справи і відповідальність МОЗ з організацією роботи по боротьбі з туберкульозом. Останній виступ, будь ласка, колеги. Народний депутат Чижмарь. Йому передає слово Наталія Веселова. Я дуже прошу повертатися до сесійної зали, за три хвилини відбудеться голосування, Фракція Радикальної партії Олега Ляшка, Юрій Чижмарь. Шановні колеги, зрозуміло, що первинна медицина в умовах реформування сьогодні медицини сьогодні вкрай необхідна, тому що доступ найменшого села до медичних послуг може забезпечитися тільки тоді, коли первинна медицина і швидка медицина буде у нас працювати на на повну потужність. Первинна медицина повинна забезпечити нам все ж таки профілактику лікування. Але я б хотів загострити сьогодні тему іншу: на медичні страхування. Адже саме медичне страхування – це і є та політика, коли реально гроші ходять за пацієнтом, це реально та політика, коли кожен громадянин, в умовах здорожчання медичних послуг, які будуть, які передбачені цією реформою по своїй суті, дадуть можливість кожному громадянину отримати належні медичні послуги саме в тому лікувальному закладі, який буде ним обраний, тим лікарем, якому він довіряє, а не той, до якого його прив'язують. Саме страхова медицина і є європейським типом розвитку медицини. Що воно дає додатково? Зрозуміло, що це додаткові інвестиції в медицину, тому що під страхову медицину формулюються певні інвестиції і держава може вивільнити значну частину коштів для того, щоб їх рефінансовувати саме у первинну медицину і в медицину швидку таким чином, щоб забезпечити саме цю, за державою закріпленою, функцією. Страхова медицина нам дає можливість усунути корупцію при закупівлі ліків. Тому що люба страхова компанія, яка має виплатити страховий випадок. буде перевіряти кожні ліки, які вони закуплені, їхню якість, ціну, відповідність, належність

чорнобильців та інших ветеранів АТО, тому що держава через страховку може дати їм сто відсоткове лікування, а не те, що сьогодні ми визначаємо, їм додати 3 тисячі, 2 тисячі. Комусь хватить і 3 тисячі на додаткове лікування, бо він не зазнав значних ушкоджень. Але є люди, яким треба і 100 тисяч на лікування і ті 3 тисячі, які ми добавляємо, нічого їм не вирішують. Тому тільки страхова медицина, коли держава візьме на себе страхування ветеранів АТО, чорнобильців та інших відповідних категорій, які постраждали через певні рішення держави, дає їм стовідсоткову гарантію лікування в нашій країні. Саме страхова медицина на сьогоднішній день дає можливість створювати і офіційні робочі місця легалізовані. Тому що ми розуміємо, там, де є зобов'язання роботодавця страхувати своїх працівників, то працівник буде вимагати офіційного працевлаштування, тому що тоді він отримає страховку додаткову, і це поверне багатьох заробітчан, тому що він крім заробітної плати отримує обов'язкове страхування і отримує зменшення своїх видатків на охорону здоров'я себе і своєї сім'ї. Тому, коли ми дивимося на страхову медицину, це не тільки питання того, як ми будемо оплачувати медичні послуги, вона тягне за собою значну кількість додаткових інших інструментів регулювання суспільства, щоб воно було якісним для життя. Дякую за увагу. І тому запрошую з цієї трибуни уряд приділити цьому увагу. Дякую.

запросити депутатів в зал, через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я впевнений, що дане питання об'єднає весь зал, ми зможемо його підтримати, але важлива максимальна мобілізація народних депутатів. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. А я запрошую до заключного слова народного депутата України Кіраля Сергія Івановича. Пане, Сергій, заключне слово по повній процедурі. До 3 хвилин заключне слово. І прошу всіх заходити в зал. Секретаріат, я прошу повідомити всіх депутатів. Будь ласка, пане Сергію. Дякую, пане Голово. Хотів би з цієї високої трибуни подякувати всім колегам народним депутатам, які долучилися до обговорення цього питання. Очевидно, що проблема є нагальна, проблема торкається всіх і особливо депутатів-мажоритарників, які їдуть в округи, спілкуються зі своїми виборцями і розуміють, що, напевно, кожна сім'я в тій чи іншій мірі зачеплена цією проблемою. Є проблема, звичайно, бідності в Україні, є проблема з корупцією, є проблема з недостатньою кількістю ліків, є проблема з недолугими і не завжди вчасними і доречними реформами в Україні. Але, незважаючи на це, я сподіваюся, і ми всі сподіваємося, що ми, парламентарі, в тому числі і наша парламентська платформа, долучимося до вирішення всіх цих проблем, і ці парламентські слухання, які, я сподіваюся, ми проведемо. А, окрім цього, маємо ще ідею і пропозицію паралельно з парламентськими слуханнями ініціювати проведення невеликого такого бізнес-інвестиційного форуму. Запросити наших багатих українців, олігархів, фінансово-промислові групи і запитати в них, чи готові вони фінансами, ресурсами своїми долучитися до фінансування внутрішньоукраїнського внеску на подолання проблеми з туберкульозом. Це стосується закупівлі і медикаментів, це стосується і фінансування нового обладнання навчання, а також створення відповідної інфраструктури. Ви знаєте, що глобальний фонд, про який вже сьогодні говорилося, дійсно, сьогодні на 80 відсотків покриває всі фінансові витрати в лікуванні туберкульозу, поступово буде виходити з України в найближчі роки. І це також є проблемою, тому що це фінансування, яке… це і вакуум фінансування, який з'явиться, потрібно буде покривати або з державного бюджету, або за рахунок внесків приватних осіб. Такі особи в нас в Україні є. Я думаю, що на цьому форумі ми можемо в них запитати і попросити їх долучатися до цієї важливої справи. Ще раз дякую всім. І пропонуємо Голові Верховної Ради все-таки закликати депутатів до Верховної Ради, щоб ці хороші, гарні слова, які звучали з цієї трибуни про те, як ми піклуємося про людей, щоб вони зараз були також підтверджені і позитивним голосуванням. Дякую. Стосовно дати, яка… Для проведення парламентських слухань можуть бути дати запропоновані комітетом або інші дати, які ми визначимо, наприклад, наступного року. Тобто це не є принциповим. Але 12 чи 19 грудня, як пропонувалося комітетом, абсолютно нормальні дати для проведення слухань. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. І, колеги, під час обговорення звучали думки про те, що не всі будуть голосувати. Я наголошую і хочу звернутися до народних депутатів, що постанови, які ви вимагаєте, по них немає комітету, вони засадничо ще не можуть стояти на порядку денному. Засадничо не можуть стояти. Тому, колеги, це не можна ставити в залежність від цієї постанови. Тому я хочу всіх закликати підтримати і проголосувати цю постанову. Не ставити в залежність хворих від туберкульозу від будь-яких інших питань. Я прошу, колеги, приготуватися до прийняття рішення, зайняти робочі місця. Готові, так? Заходимо, будь ласка. Я впевнений і сподіваюсь, що зал об'єднається. І я ставлю на голосування проект Постанови про парламентські слухання на тему "Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні" (№ 8141) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

поставлю зараз на повернення. Я по фракціях прочитаю: "Блок Петра Порошенка" – 74, "Народний фронт" – 45, "Опозиційний блок" – 16, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 2, "Воля народу" – 3 і "Партія "Відродження" – 7. Колеги, я закликаю усіх підтримати. Це рішення, яке стосується хворих, воно поза політикою, і я прошу всіх максимально змобілізуватися і підтримати дану постанову. І будь ласка, запросіть депутатів в зал.

Колеги, отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися, повернутися до голосування, і прошу усіх підтримати. Ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект Постанови про парламентські слухання на тему: "Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні" 8141). Колеги, прошу всіх підтримати. Голосуємо за повернення. Уважно! Кожен візьміть участь в голосуванні. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо.

Колеги, я ще раз поставлю і, якщо не буде голосів, постанова буде відхилена. Але я впевнений, що ми повинні відставити політичні дискусії і підтримати разом цю постанову. Отже, я заключний раз ставлю пропозицію повернутися до проекту Постанови: "Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні" (8141). Прошу усіх проголосувати і прошу підтримати повернення до постанови. Прошу проголосувати

За-184 Рішення не прийнято. Таким чином, проект Постанови 8141 відхилений. Але сподіваюсь, ви зможете підготувати нову постанову, і ми в час, коли не буде політичних в залі протистоять, зможемо її підтримати і провести. Сьогодні вона відхилена, колеги. щоб не було в нас ризику по ратифікаціях, які стоять наступними, зважаючи на ситуацію, яка склалася в залі, я поставлю ратифікації на рейтингове голосування. Якщо не буде голосів, ми не будемо переходити до їхнього розгляду. Отже, я проводжу рейтингове голосування спочатку по ратифікації (0199). Це проект Закону про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно. Отже, 0199, рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати, рейтингове голосування. Голосуємо.

проект Закону про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, вчиненої у Лондоні 10 лютого 1993 року (0193), рейтингове голосування. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

За-143 Рейтингове голосування показує низький рівень готовності голосувати. І заключна постанова, яка сьогодні є, – це проект Закону про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Австрія про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ (№ 0165). Це рейтингове голосування. Прошу взяти участь і прошу підтримати ратифікацію 0165. Прошу голосувати і прошу підтримати.

Рейтингове голосування демонструє, що по питаннях ратифікації ми не маємо підтримки сьогодні. Ми не будемо ставити їх під ризик, а в той момент, коли не буде протистоянь, я впевнений, ми їх зможемо поставити і згуртовано прийняти. наступне після перерви питання - це буде проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (№ 6634) о 12:30 після завершення перерви. Зараз 12 година, і згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30 я прошу всіх прибути в зал для продовження нашої не простої, але такої потрібної для країни роботи.

Отже, хочу нагадати, що ми до перерви шляхом рейтингового голосування встановили, що питання ратифікації не має достатньої підтримки в залі. Наступний у нас стоїть проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (№ 6634). Проблематика, яка в цілому потребує ґрунтовного й системного обговорення. І ми домовилися з автором законопроекту, що ми зможемо провести це обговорення тут сьогодні в залі. Шляхом голосування ми встановимо, яка буде підтримка. Але ми зможемо перевнести цей законопроект, якщо він не буде підтриманий. Але ми маємо шанс ґрунтовно й системно проговорити питання первинної медичної допомоги, і тому я всіх закликаю до активного обговорення під час розгляду цього проекту закону. Перше я поставлю на голосування, чи є прихильники того, щоб розглядати його за скороченою процедурою. Якщо підтримують розгляд за скороченою процедурою, прошу проголосувати.

Не підтримав зал цю пропозицію. Тому ми переходимо до розгляду за повною процедурою проекту Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (№ 6634). І я запрошую до доповіді народного депутата України Сисоєнко Ірину Володимирівну. Будь ласка, пані Ірино, доповідайте. 12:37:14 СИСОЄНКО І.В. Дякую, шановний головуючий. Я дуже рада, що нарешті парламент переходить до розгляду законопроектів, які стосуються життя і здоров'я громадян нашої держави. Я пропоную парламенту проголосувати і прийняти законопроект № 6634 про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини. Я прошу головуючого також включити слайди. Наступний слайд, будь ласка. В чому основна суть і зміст даного законопроекту? Я думаю, що всі ви знаєте про те, що, на жаль, в Україні взагалі не існує такого поняття, як профілактика хвороб. Всі ми знаємо про те, що Україна постійно займається тим, що на рівні державної влади створюються лише можливості для лікування хвороб. І, на жаль, така ситуація призводить до того, що особливо в серцево-судинних захворюваннях, особливо в онкології це призводить до величезної смертності, до того, що люди стають особами з інвалідністю якраз в результаті того, що держава займається виключно лікуванням і це лікування вже стосується майже останніх стадій хвороб. Це тоді, коли вже стадія онкології ІІІ-ІV стадії, коли вже майже неможливо нічого зробити. Тож задачею держави є на державному рівні справді побудувати механізм, коли хвороби можна було би попереджувати, для цього потрібна система профілактики. І також надзвичайно важливим є, щоб нарешті Україна побудувала високий рівень системи діагностики захворювань. Тож даний законопроект є комплексним законопроектом про первинну ланку медичної допомоги. Всі ми знаємо про те, що 2018 рік сформував фінансові можливості оплати за новою моделлю фінансування, і сімейні лікарі, педіатри, терапевти вже в цьому році одержали набагато більше коштів відповідно за кількість пацієнтів, яка уклала з ними відповідні угоди. Але, окрім фінансування, цього дуже замало, ми маємо побудувати закон і саме механізм роботи лікарів первинної ланки. Сьогодні є не зрозумілим, а які саме лікарі відносяться до лікарів який перелік і обсяг має виконувати якраз безпосередньо первинна ланка медичної допомоги і яка взаємодія первинної ланки медичної допомоги з другим рівнем, з третім рівнем, з екстреною медичною допомогою. Величезна кількість запитань, яка стосується безпосередньо роботи сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів, і для цього якраз і підготовлений комплексний законопроект, який має сформувати і чітко визначити саме законом України всі ці правила. Також Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує на тому, що 80 відсотків звернень пацієнтів якраз має відбуватися до лікарів і до медичних закладів першого рівня цієї первинної ланки. Тож, якщо 80 відсотків то відповідно в цьому є потреба, щоб чітко визначити і мати прийнятий спеціалізований Закон про первинну ланку на базі сімейної медицини, який зараз я пропоную до вашої уваги. На першому слайді дуже чітко зазначено, що законопроект пропонує визначити, а які саме медичні заклади є закладами першого рівня. Безпосередньо це центри медико-санітарної медичної допомоги, які в своєму складі мають мати амбулаторії сімейної медицини. Також, я вважаю, що ми маємо зберегти доступність медичної допомоги для сільського населення і ті ФАПи, які уряд намагається зараз скасувати як медичні заклади в сільських місцевостях. Я вважаю, що ми маємо їх знову ж таки зберегти. Але просто замість ФАПу ми маємо змінити їм назву, але повністю зберегти суть і значення в цих медичних установ в селах для того, щоб доступність медичної допомоги для сільського населення була збережена. Тож замість лише назви "ФАП" даний законопроект пропонує назвати відповідно медичний заклад: медичний пункт сімейної медицини. Якщо ми говоримо про розвиток саме сімейної медицини, то відповідно що і ми маємо змінювати ті назви, які у нас залишилися в законодавстві ще за часів Радянського Союзу. Також існує зараз ситуація, коли держава почала нарешті створювати можливості для того, щоб сімейні лікарі, педіатри, терапевти займалися приватною практикою. Вони можуть ставати суб'єктами підприємницької діяльності і, безпосередньо вже маючи певні договірні відносини оплати від держави за пацієнтів, мати приватну практику. І також серед переліку медичних закладів і медичних працівників, які відносяться до первинної ланки, ми чітко зазначаємо, що це ФОПи, суб'єкти підприємницької діяльності, сімейні лікарі. Знову ж таки, наголошую на тому, що для України важливим є чітко визначити, які є лікарі первинної ланки. Я вважаю, що ми маємо повернути також на первинну ланку медичної допомоги безпосередньо стоматологів. В цьому законопроекті ми визначаємо, що лікарями першого рівня є сімейні лікарі, педіатри, терапевти, а також стоматологи. Всі ви знаєте, наскільки важливим є профілактика стоматології. Багато років тому ми бачили, як ефективно працювали кабінети профілактики в дитячих освітніх закладах (в школах, в дитячих садках). Якраз лікарі стоматологи мають безпосередньо займатись профілактикою стоматологічного здоров'я для дітей і робити все можливе, щоб рівень стоматологічної допомоги також в Україні був на високому рівні завдяки збереженню здоров'я дітей ще з малого дитинства, за раннього віку. до переліку медичних працівників лікарів першого рівня є визначенням, суттю і змістом даного законопроекту. Важливим є під час надання медичної допомоги також дати визначення для лікарів, що на них покладається обов'язок в такому важливому вигляді медичної допомоги як медична реабілітація. Всі ви знаєте про те, що також медична реабілітація сьогодні дуже часто є просто недоступною для громадян нашої держави. Після інсультів, інфарктів, після ДТП вже безпосередньо первинна ланка медичної допомоги, після надання медичної допомоги в спеціалізованих лікарнях, медичною реабілітацією має займатись первинна ланка. Так само і паліативна медична допомога. Догляд і надання медичної допомоги паліативно хворим пацієнтам є також задачею первинної ланки, і ми маємо це визначити це саме в нормі закону України. І саме цим законопроектом я пропоную це зробити. Наступний, будь ласка, слайд. Те, що я вже сказала, що Україна має перейти від моделі постійного лікування. Тому що, якщо так буде і далі, то, мабуть, буде справедливим змінити назву Міністерства охорони здоров'я на Міністерство лікування. Тому що це відомство займається лише тим, що закуповує в великій кількості лікарські засоби для того, щоб лікувати вже останні стадії хвороб. державної політики, направленої на охорону здоров'я, в нашій державі немає. Тому ми маємо перейти на державну модель, на те, що держава має постійно займатись профілактикою, скринінгами, це дуже є важливим, ранньою діагностикою. І лише після того лікуванням та реабілітацією. Надзвичайно широке значення, яке ми маємо вирішувати в державі, - це стає онкологія, боротьба з онкологічними хворобами. Особливо молодшає онкологія серед жінок: рак шийки матки у жінок дітородного віку, також рак молочної залози. Цим хворіють жінки вже після 30 років. Тож скринінги, профілактика, рання діагностика має бути в основі якраз роботи сімейного лікаря на першому рівні медичної допомоги. Наступний слайд. Також цим законопроектом ми чітко визначили права і обов'язки пацієнтів, права і обов'язки лікарів. Держава має чітко сформувати і побудувати правила взаємовідносин між лікарем та пацієнтом. Зі сторони лікаря ми маємо захистити, дати повагу і визнання безпосередньо медичній професії. А зі сторони пацієнта ми маємо доносити до нього те, що не лише від лікаря залежить здоров'я кожної людини, але й безпосередньо від самої людини. Тож зміна філософій на самовідповідальність за власне здоров'я, на те, що потрібно своєчасно звертатись до сімейного лікаря, до педіатра, до терапевта, це має стати вже звичкою для кожної людини і відношення до таких звернень… Будь ласка, п'ять хвилин завершити. СИСОЄНКО І.В. І безпосередньо відношення пацієнта до того, що він має своєчасно при перших ознаках цієї чи іншої хвороби, не чекати тоді, коли вже потрібно звернення і телефонувати в швидку допомогу за номером 103, а своєчасно звертатися до сімейного лікаря для того, щоб якраз шляхом скринінгу, шляхом ранньої діагностики попереджати велику кількість захворювань, які можуть бути в цій ситуації. Тож орієнтованість пацієнта і всієї його сім'ї на комплексну систему надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини, також рівні можливості пацієнтів в отриманні медичної допомоги, безпосередньо зниження рівня захворюваності, зменшення рівності інвалідності та смертності - ось саме це є суттю і метою даного законопроекту. Наступний слайд. Тобто це по суті та мета, яку має зараз ставити собі уряд, безпосередньо і формуючи діяльність Міністерства охорони здоров'я і приймаючи і приймаючи законодавчі акти, які мають бути направлені на те, що ми маємо зберегти здоров'я громадян шляхом діагностики і профілактики, і робити все можливе, щоб держава витрачала якомога менше коштів на лікування. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я є чітке визначення для держав, які мають обмежений фінансовий ресурс. Якраз перша, і основна, рекомендація - це те, що держави мають займатися попередженням хвороб, скринінги і діагностика. Кожна одна гривня, яка вложена в скринінг та в діагностику, береже 10 гривень на лікування. Тож Україна має перейти саме на цю модель, це є, в першу чергу, більш гуманно по відношенню до громадян держави і, в другу чергу, це економічно більш важливо для держави, яка сьогодні може дозволити собі витратити на охорону здоров'я недостатню кількість державних коштів. Тому, шановні колеги, не дивлячись на те, що сьогодні дуже мала кількість народних депутатів є в парламентській залі, я хочу звернути вашу увагу, що будувати систему охорони здоров'я ми маємо всі разом, а не лише перекладати всю відповідальність на рішення уряду. Саме ми, народні депутати, маємо приймати на себе відповідальність, приймати закони, які далі має уряд лише ефективно використовувати. Дякую вам за увагу і розраховую на вашу підтримку. Будь ласка, прошу записатися на запитання до доповідачки.

В Україні складна ситуація з цих захворюванням, і чи не вважаєте ви, що якраз, первинна ланка недоопрацювання по вчасній діагностиці захворювання є частково причиною такої ситуації з високим рівнем захворюваності, який в Україні по туберкульозу зокрема? Це перше питання. І друге питання. Якщо можна, дуже коротко для наших слухачів, глядачів, що конкретно може змінитися в наданні медичної допомоги після прийняття цього закону для українського населення? Дуже коротко і дуже просто для звичайних людей, що зміниться після цього закону. Дякую. Дякую вам за запитання. Туберкульоз, як і інші інфекційні хвороби, це є підставою для того, щоб якраз будувати оцю своєчасну профілактику і ранню діагностику на першому рівні. Це те, чого зовсім немає зараз в нашій державі. Це перше. Друге: що саме буде змінено. Цим законом ми маємо чітко визначити, які лікарі є лікарями первинної ланки. Сьогодні це є незрозумілим. Які медичні заклади є закладами першого рівня, тому що Міністерство охорони здоров'я вважає, що ФАПи, які сьогодні лікують і надають медичну допомогу в селах, що вони вже непотрібні. Я з цим категорично не погоджуюсь, ми цим законопроектом пропонуємо медичні центри сімейної медицини якраз для сільської місцевості, для того щоб там зберегти медичний заклад, куди буде звертатись безпосередньо сільське населення. Також повернення стоматології, яка зараз повністю виключена із будь-якого державного фінансування, це все вже має безпосередньо комерційні послуги, за кошти громадян. Я вважаю, що ми маємо стоматологів повернути також на первинну ланку і формувати профілактику... Будь ласка, завершити 15 секунд. СИСОЄНКО І.В. Особливо це важливо для дітей. Ми всі знаємо про те, що своєчасно доглядати в школах, в дитячих садках в тих в тих профілактичних стоматологічних кабінетах - це означає зберегти здоров'я дитини не лише в питаннях стоматології, а й не допустити подальшого із-за того, що буде карієс, наприклад, виникнення хвороб кишкового шлунку і шлункового тракту. Тобто це те, що має зберегти, по суті, здоров'я всього… Дякую за вашу презентацію. Коротко про ті тези, які ви згадали. Дякую за тезу про збереження ФАПів. Власне, будь-яка реформа – це мова про гроші. Яким чином будуть формуватися доходи лікарів первинної ланки, як ви це бачите саме після прийняття цього законопроекту? Чи збережеться рухома діагностика, яка зараз виїжджає і проводить свій прийом в сільській місцевості, зокрема, і де після реформи буде зберігатися, чи на чийому балансі буде працювати швидка допомога? Дякую вам. Дякую вам за запитання. Швидка допомога – це є третім рівнем медичної допомоги. Вона жодним чином не стосується даного законопроекту. Але я погоджуюся з вами в тому, що зараз діями уряду, там, де є юридична невизначеність щодо ФАПів, там, де є повністю юридична невизначеність і, по суті, руйнація невідкладної медичної допомоги, ми маємо якраз невідкладну медичну допомогу повернути і зберегти на первинній ланці. Люди мають одержувати медичну допомогу не лише в медичних закладах, а й також мати можливість, коли є висока температура, коли є хвора дитина, не везти її в лікарню, як пропонує уряд зараз, а безпосередньо за рахунок невідкладної медичної допомоги приїзд лікарів первинної ланки – сімейного лікаря, терапевта, педіатра – має безпосередньо надаватися така медична допомога. А екстрена медична допомога, яка є третім рівнем медичної допомоги, має виїжджати безпосередньо на ДТП, на інсульти, інфаркти, там, де безпосередньо питання стосується збереження життя людини. визначення трьох рівнів медичної допомоги має оцей хаос, який є зараз, побудувати на законодавчому рівні на зрозумілих умовах взаємодії. І в тому числі безпосередньо за цим стає фінансування державним бюджетом і розподіл коштів. Дякую дуже вам. Будь ласка, народний депутат Каплін, запитання. 12:56:03 КАПЛІН С.М. Шановна пані Ірино, я хочу вам подякувати за надзвичайно професійний, ґрунтовний законопроект. Я чомусь переконаний, що наступним міністром охорони здоров'я будете саме ви. І я думаю, ви будете блискучим міністром охорони здоров'я, і від цього Україна тільки виграє. Дякую вам так само за те, що вчора підтримали мій законопроект щодо проведення аудиту медичної реформи, і я б хотів дізнатися про вашу персональну точку зору щодо актуальності цієї теми і необхідності проаналізувати кожен виконаний чи провалений крок в рамках цієї реформи, яку схвалив спочатку Комітет соціальної політики, на жаль, а потім, на жаль, Верховна Рада України. І хотів би окремо зауважити, що є неприпустимим наявність такої малої кількості депутатів Верховної Ради в залі, коли розглядається питання здоров'я простих людей. Я думаю, що ми тут повинні йти на компроміси, не зважаючи на будь-які ситуації політичні, і приділяти увагу здоров'ю людей, простих людей-українців. будь ласка, прошу. 12:57:19 СИСОЄНКО І.В. Дякую вам, шановний колего. Хочу зазначити з приводу аудиту проведення медичної реформи про постанову, яку вчора проголосував Комітет з охорони здоров'я. Я вважаю, що, справді, дуже важливим є в парламенті те, що ми приймаємо закони, але самим цінним і важливим для людей є, як ці закони реалізовуються. Немає жодного значення для людини, який гарний текст ми тут з вами обговорюємо, і немає жодного значення, якщо далі уряд і Міністерство охорони здоров'я не виконує те, то ж питання контролю зі сторони парламенту має зараз надзвичайно важливе значення в питаннях проведення медичної реформи. І хочу сказати, що той закон, який був прийнятий вже в парламенті, він є лише першим кроком, він є лише зміною фінансової моделі, і жодним чином цим законом не побудовані ті всі взаємовідносини, механізми роботи першого рівня, другого рівня, як це має бути прийнято. Тому той законопроект, який зараз я пропоную, якраз він формує правила роботи. Дякую, шановна пані доповідачка. Колеги, зараз має бути співдоповідь від комітету, бо хотять дізнатися все. Пані Ірино, повертайтеся на ваше робоче місце. І слово для співдоповіді має представник комітету профільного з питань охорони здоров'я шановна пані Оксана Корчинська. Прошу вас до слова. Ісусу Христу! Маю честь представляти важливий законопроект для громадян України, прикро, що в напівпустому залі. Цей законопроект стосується ста відсотків населення України, тому що кожен громадянин нашої країни в певний момент, на жаль, може стати пацієнтом. Комітет з питань охорони здоров'я розглянув проект Закону України про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини, поданий народними депутатами України Іриною Сисоєнко, паном Костянтином Яринічем, Олексієм Кириченко та Сергієм Березенко. У законопроекті пропонується врегулювати відносини у сфері забезпечення населення України первинною медичною допомогою на засадах сімейної медицини. В ньому, зокрема, визначаються види первинної медичної допомоги, правові, організаційні та економічні засади її надання. Встановлюються чіткі повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері, регламентуються питання щодо порядку створення та функціонування центрів первинної медичної допомоги, їх фінансування та матеріально-технічне забезпечення. Комітет з питань охорони здоров'я 17 жовтня 2017 року, розглянувши зазначений законопроект на засіданні, ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляну у першому читання прийняти його за основу. Хочу вам зазначити, що це значить для людей, які нас дивляться. Я хотіла би вам зробити приклад на видатній людині нашої України. Його звати, це учасник бойових дій, один із кращих начмедів полку "Азов", доброволець Ігор Роздобудько. 2014-2015 році сотні хлопців і дівчат добровольців було вивезено з лінії фронту під час боїв в Широкиному. Пан Ігор якраз був керівником, всім відомим на фронті як "Пєчкін". Це людина, яка тоді віддала свою дану державі і бійцям, які її захищали. Він повернувся до цивільного життя, він чудовий лікар. Він отримав ще додаткові освіти, і в місті Березані він організував якраз свій перший приватний фап як сімейний лікар. За два роки після того, як він демобілізувався з війська, у нього, він вже є, будучи одним лікарем і маючи одну медсестру, він є конкурентом цілої поліклініки в місті Березані. І на жаль, що місцева влада, що мерія йому не допомагають. Людина за цей час отримала додаткові освіти по офтальмології, по кільком дисциплінам сімейної медицини. Він пройшов курси по імунізації і вакцинації. Один із кращих спеціалістів області, він бере участь у всіх круглих столах Верховної Ради, но натомість місцева влада йому не дозволяє розвиватися. Навіть як учаснику бойових дій йому не надали ділянку, щоб він зміг взяти кредит і побудувати цей ФОП, щоб обслуговувати населення. Тому що це єдиний конкурент тої державної, на жаль, неякісної ще нашої системи, яка залишається в районах. Це той самий принцип, що ми добиваємося, що гроші повинні йти за пацієнтом. Саме пацієнт повинен вирішити, де він краще, який краще сімейний лікар йому надасть його медичну послугу. Саме тому на фронті 4 роки тому ми створили єдиний медичний простір, бо неможливо систему охорони здоров'я ділити між 11 відомствами. 11 відомств ділить зараз систему охорони здоров'я, а повинен бути один принцип - пацієнт вибирає, де йому отримати медичну послугу. Це можуть бути заклади Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики. Це можуть бути заклади Академії наук медичних. Це може бути приватний бізнес. І він, отримавши цю медичну послугу, знає і вибирає, і тільки так, в такій конкуренції може рости і дійсно змінюватися реальна наша ситуація в в системі охорони здоров'я. Ця реформа і цей закон важливий для пацієнтів і для професійних лікарів, тому що, коли сьогодні у нас з вами уравніловка і людина, яка витратила півжиття свого на освіту і продовжує щодня їздити на курси, вивчати міжнародні протоколи, і лікар, який сидить сімейний в поліклініці і нічого не робить для того, щоб вирости в… ГОЛОВУЮЧИЙ. …у них одна стартова можливість. А для пацієнта важлива якість надання медичної послуги, якість медичної допомоги. І саме про це закон пані Ірини. Тому що це стосується чіткого регламентування, що таке в даному разі первинна медична допомога на рівні сімейних лікарів.

Будь ласка, Іван Спориш. Іван Спориш, Вінниччина, "Блок Петра Порошенка". Звичайно, дуже приємно, що все-таки і комітет, і автор законопроекту, і разом все-таки будується гарний законопроект, і ми повинні його, дійсно, підтримати. Чи вважаєте ви, що ці всі питання може вирішити у більшості це страхова медицина? Це, дійсно, ну, вже говорилося за ранню діагностику хвороб, тут питань немає. Але все-таки саме більше, що, дійсно, вже піднімалося це питання, це, що стосується все-таки знову ж таки оце наших ФАПів і село, і наших виборців їх буде цікавити саме більше це, дійсно (у цьому законопроекті багато що є), но це все-таки, яке буде це життя наших ФАПів? Оце головне. І я думаю, що ви… ну, декілька слів от скажіть, все-таки люди чують сьогодні Верховну Раду, дивляться і от це їх буде саме більше турбувати. Дякую за запитання. Ви знаєте, що в Кабінеті Міністрів зараз є програма розвитку телемедицини сільської. Це великий проект, дуже великі гроші держава виділяє. Але неможливо телемедицину зробити без кадрів, неможливо. Тому що у даному разі телемедицина – це не тільки обладнання, це тільки зв'язок, це якраз та ланка, яка повинна бути саме консультативна, яка може в досяжності, але там потрібні бути в першу чергу спеціалісти: це фельдшера, це сімейні лікарі, яким вигідно бути на селі. З точки зору грошей і об'єднаних громад це зараз вигідно. Я нещодавно, і зараз ми навіть відстоюємо нагородити нагородою заслуженого лікаря голову поліклініки Селидівської районної лікарні. Це маленьке містечко, яка знаходиться у 20 кілометрах від лінії фронту.

…за цілий рік. Тому що це залежить від людей, які це організовують. Ми з вами, парламент, законодавчий орган, ми повинні дати їм можливість, платформу, а, звичайно, і можливість, щоб це було їм вигідно працювати на селі і допомогу, в тому числі такий інструментар, як, звичайно, телемедицина, звичайно. Наступне запитання, Ігор Шурма. Прошу вас, колего. 13:07:41 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Хотів би нагадати, що цей законопроект 6634, в нього визначаються види первинної допомоги, правові, організаційні та економічні засади її надання і так далі, Пані Оксано, ви в своїй доповіді, яку комітет вас не уповноважував робити, оскільки я подивився стенограму, там вас немає в доповідачах, це повинна була би робити людина кваліфікаційно-професійна, з медичною освітою, ви постійно говорите про медичну допомогу і про медичну послугу. От щоб люди зрозуміли, будь ласка, поясніть, що у вашій уяві чим відрізняється медична допомога від медичної послуги? Дякую. Перше. До мене звернувся секретаріат… голова секретаріату комітету пані Семерунь. У зв'язку з відсутністю голови комітету на засіданні Верховної Ради я як перший заступник уповноважена Регламентом Верховної Ради представляти закони. Це перше. Друге. Зараз по Конституції України наше населення отримує медичну допомогу. Тому що медична послуга – це все ж таки та безпосередньо послуга, яка обрахована, має тариф затверджений за якою цей принцип, який ми надіємося з вами втілити. Зараз у нас відбувається первинна ланка, з 1 січня 20-го року у нас на медичну послугу переходить вторинна і третинна ланка. Вторинна і третинна ланка на сьогоднішній день надає медичну допомогу. Ті, хто підписали контракт з сімейними лікарями, декларацію, вони отримують медичні послуги, ті, що не підписали, - медичну допомогу. Дякую. Народні депутати Шверк, Євтушок. Будете задавати? Будь ласка, народний депутат Євтушок. Прошу. 13:09:41 ЄВТУШОК С.М. Євтушок, "Батьківщина". Скажіть, пані доповідач, я розумію, що сімейна медицина має дуже багато позитивних переваг. Це і системний догляд за хворобами, які протікають у пацієнтів, і все інше. Але, в той же час, в жодному разі сімейна медицина не може заміщати собою медичну допомогу, яку мають надавати вузькопрофільні спеціалісти. Я хочу вас запитати, чи не створюються такі ризики в даному законопроекті, оскільки я розумію, до прикладу, такі хвороби, як орфанні захворювання у дітей, вони потребують певного там системного, постійного нагляду і проведення процедур? То, на мою думку, мені здається, що в даному законопроекті якраз такі ризики є. Прокоментуйте, будь ласка. 13:10:37 КОРЧИНСЬКА О.А. Я зараз вам зачитаю безпосередньо статтю з цього законопроекту, щоб відповісти на всі ваші питання. "Первинна медична допомога (це про те, що ми з вами говоримо) – це медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта спеціалістами первинної медичної допомоги та передбачає надання консультацій, проведення діагностики, лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних фізіологічних під час вагітності станів, здійснення профілактичних заходів, направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, на надання йому вторинної спеціалізованої (якраз тих вузьких спеціалістів, як ви казали) або третинної вузькоспеціалізованої медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної вторинної або третинної високоспеціалізованої медичної допомоги." Я вам конкретизувала. Дякую. Прошу повертатися на ваше робоче місце. І дякуємо вам за співдоповідь. Колеги, прошу записатися від депутатських груп і фракцій на обговорення законопроекту про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини.

за законопроект, який в даний час обговорюється. Це слушний законопроект, і він потрібен, потрібен, перш за все, народу України. Перш за все, я прекрасно знаю пані Оксану Корчинську, яка обґрунтовано в даний час виклала і зробила все можливе для того, щоби бути обізнаними в цьому законі громадянам нашої держави України. Но, певне питання, яке в даний час, це що стосується військовослужбовців. Які учасники бойових дій, їхня реабілітація, де іменно, хто і скільки коштів, і хто за це буде відповідати в подальшому і нести відповідальність? І будемо говорити, хто цим буде перейматися? Це в цьому законі в даний час його немає обґрунтованості. Тому я попрошу, будь ласка, це так же само враховувати. Ну, і попередній законопроект, який ми сьогодні розглядали, теж він потрібен народу нашої держави України. Тому, вельмишановні колеги депутати, ще раз закликаю, хотів би закликати вас, нас всіх, до роботи в парламенті. Тому що в даний час народ України, громада наша дивиться на нас для того, щоби ми працювали і приймали ці закони, які необхідні для нашої держави, для здоров'я наших громадян. Тому я закликаю, будь ласка, зайти в залу і ці закони проголосувати. Дякую. Дякуємо вам, шановний пане Савка, за висловлену позицію вашої фракції. І ми запрошуємо до слова Ігоря Шурму, який представить позицію своєї фракції "Опозиційний блок". Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, шановні громадяни України, шановна медична спільнота! Ось ви зараз бачите реальний стан відношення влади, виконавчої гілки влади і представницької гілки влади. Ну, скажіть мені, будь ласка, якщо ми говоримо за реформу охорони здоров'я, от я вам кажу, це нормально зараз за цей законопроект, я його не аналізую, буде голосувати 75 чоловік? Ну, зайдуть зараз в зал ще 60. це свідомо вносяться законопроекти медичні, по туберкульозу парламентські слухання, цей законопроект в зал, щоб їх, перепрошую за грубе слово, завалити. коли потрібно прокнопкодавити так звану медичну реформу 6327, тут всі сидять і ще й голосують по три-чотири кнопки. А коли питання стоїть конкретного законопроекту, його нема. Парламентські слухання по проблемі номер один Всесвітньої організації охорони здоров'я – нема. Чому, зі слів доповідача, сьогодні в медицині є хаос? А я вам скажу. Тому що навіть оті законодавчі ініціативи авторів і європейської більшості, ви ж не знаєте, що ви будуєте, яку модель охорони здоров'я ви будуєте в Україні. Ми скільки говоримо для того, щоб зрозуміти, за що ми голосуємо, покажіть модель. Для цього Прем'єр-міністр повинен подати кандидатуру міністра. Ви, коаліція, повинні дати свою кандидатуру. Два роки ви не можете серед 40 мільйонів громадян України знайти людину, яка зможе очолити Міністерство охорони здоров'я, яка би взяла відповідальність і сказала: ми пропонуємо, європейська більшість, отаку модель розвитку медицини, отаку стратегію. Оце є концепція її впровадження, оце стільки законів треба прийняти, постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства охорони здоров'я, коли покроково можна буде вирішувати питання. Оцей законопроект, при всій повазі, він в своїй більшості врегульований законодавством. Там є положення про Центр первинної медичної допомоги врегульовано, положення про амбулаторію, про фельдшерсько-акушерський пункт, це є все врегульовано. Це є нуль. Більше того, люди добрі, сьогодні медициною, як в Советском Союзе, керують доярки. Люди без медичної освіти, які путаються, що таке первинна медична допомога з медичною послугою, які не врегульовують з законодавством, нас агітують голосувати. "Опозиційний блок" не буде підтримувати даної законодавчої ініціативи, тому що воно вже врегульовано. І взагалі ті спорадичні ініціативи нічого не дадуть, стратегію давайте запропонуйте залу. А ті, хто сьогодні намагаються підшліфувати те, що є, це все ті люди, які за безвідповідальність, вони і Супрун не підтримують, і за неї голосувати не хочуть. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, Ірина Сисоєнко від фракції своєї тепер представить позицію "Самопомочі". 13:17:35 СИСОЄНКО І.В. Ірина Сисоєнко, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Знаєте, після виступаючого, як в державі все врегульовано вже діючим законодавством, ми всі бачимо, це можна побачити і безпосередньо на стан медичних закладів, на те, в якому середовищі сьогодні працюють медичні працівники і зробити відповідні висновки. Я хочу зазначити, що цей законопроект не є якоюсь ініціативою і вигадкою народних депутатів, цей законопроект був підготовлений і написаний Асоціацією сімейної медицини, цей законопроект підготовлений Інститутом сімейної медицини, академією післядипломної медичної освіти імені Платона Шупика. Цей законопроект підготовлений і підтримується Асоціацією стоматологів України. Це безпосередньо створено те, що безпосередньо медичні працівники вимагають від нас, від парламентарів затвердити на рівні закону і дати їм зрозумілі правила для роботи первинної ланки, якщо справді Україна рухається за моделлю впровадження якісної і доступної медичної допомоги на базі саме сімейної медицини. Тож мені дуже прикро, що зараз майже порожній зал Верховної Ради. Я думаю, що за такого відношення саме до медицини, до того, що попередні парламентські слухання про боротьбу з туберкульозом не знайшли відповідної кількості голосів, тому що немає депутатів, цей законопроект, я відчуваю, що така ж буде його доля, що просто не буде кому за нього проголосувати. Тож я думаю, що першим законом, який має прийняти цей парламент, це має бути законопроект 8221, який має позбавити народних депутатів всіх пільг на медичне обслуговування і зробити так, щоб народні депутати так само, як і звичайні громадяни України, лікувались в районних, в міських, в обласних лікарнях, щоб стояли в тих чергах під тими кабінетами, щоб бачили всю ту ситуацію, і тоді приходили на своє робоче місце, в парламентський день на свою роботу для того, щоб проголосувати медичні законопроекти і всі ті ініціативи, які стосуються життя і здоров'я. Дякую за увагу. Дякую вам, шановна пані, Ірина. Я хочу, дійсно, підкреслити, що разом з пані Іриною, Сергієм Березенком, з іншими колегами, які представляють профільний Комітет з питань охорони здоров'я, днями ми були на дуже важливому заході – 100-річчя медичної академії Платона Шупика. І ми хочемо ще раз, від імені Верховної Ради України привітати колектив цієї важливої академії імені Платона Шупика зі 100-річчям, прекрасна дата. Я думаю ви всі до того доєднаєтеся. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка", Іван Рибак, прошу вас. Рибак, 202 виборчий округ, Чернівецька область. Тут, насправді, в цьому залі на даний час залишились ті люди, яким небайдужа доля пересічних українців. І насправді 80 відсотків проблем здоров'я можна вирішити саме на стадії обстежень, на стадії первинного лікування якраз в сільських амбулаторіях і фельдшерсько-акушерських пунктах. А ще більше зі здоров'ям проблем можна вирішити, якщо більше звертати увагу на екологічну обстановку взагалі на території нашої держави. На жаль, на сьогоднішній день ми говоримо про недофінансування в системі охорони здоров'я, в той же час ми абсолютно в цьому залі не приділяємо увагу охорони навколишнього природного середовища. Але, як відомо, є пряма залежність від стану довкілля до здоров'я населення державі, в якій це довкілля саме знаходиться в неналежному стані. Тому, шановні колеги, ці дві проблеми абсолютно пов'язані між собою. Ці дві проблеми будуть нам відкликатись все більшими і більшими видатками з державного бюджету в найближчі роки. Бо, чим менше ми грошей вкладаємо в навколишнє середовище, чим менше ми грошей вкладаємо в якісну питну воду для наших громадян, тим більше коштів нам доведеться витрачати на оздоровлення, на профілактику та й на лікування наших українців від онкохвороб, які мають пряму залежність саме від стану довкілля. Бо всі ті викиди, всі ті ситуації, які пов'язані із викидами у навколишнє середовище і сьогодні ми маємо проблему в Дніпропетровську, проблеми на Херсонщині, Кривий Ріг, так само ми маємо проблеми достатньо серйозні з питною водою, в тому числі і в центральних регіонах нашої держави. На Західній Україні ми маємо такі серйозні проблеми, як у місті Калуш, із полігонами небезпечних

Шановні колеги, фракція "Батьківщина", ви завжди хочете, я ж ніколи не відмовляю "Батьківщині" у вашому суверенному праві взяти слово і виступити на тему не тарифів у даному випадку, а Закону а Закону про первинну медичну допомогу. Дякую. Будь ласка, слово надається шановному колезі Євтушку. 13:23:22 ЄВТУШОК С.М. Дуже дякую, пані головуюча. Євтушок, "Батьківщина". Ми зараз чули доповідь і автора законопроекту, власне, і чули позицію комітету. Я ще раз хочу перепросити, але нам не зрозуміло, коли ми розбирали цей законопроект з експертами, в який саме спосіб будуть у первинній ланці надаватися послуги, процедури проводитися тим хворобам, тим хронічним хворобам, до прикладу, якими хворіють діти на орфанні захворювання. Тут дуже багато сьогодні говорилось про туберкульоз, ж сама ситуація, ми зараз у п'ятірці країн, які мають найвищий показник. Це, власне, в принципі епідемія, яка стосується майбутнього нашої країни. І все це в рамках, цієї, вибачте, псевдореформи, яку ми зараз знову ж таки намагаємося до, вибачте за сленг, пічкати різними такими новаціями і різними новшествами. Що би я розумів у контексті реформи медицини? Або чи потрібно реформувати медицину? Та, звісно, потрібно, тому що рівень послуг, які надаються сьогодні в лікарнях, незалежно від рівня – в амбулаторіях, у первинній ланці – він дуже низький і слабкий. Тут багато виступаючих говорили про те, що залежність від того, яка буде послуга в цих установах охорони здоров'я, це прямі видатки, які ми з вами тут голосуємо у контексті рішень про державний бюджет, ті бюджетоутворюючі нормативно-правові акти. На моє велике переконання, первинна ланка, яка фінансується, можливо, мінімально, не може ефективно працювати і надавати якісні послуги по одній простій причині, що фінансів як мінімум потрібно 5 відсотків від нашого національного ВВП. Лише тоді ми зможемо говорити про сімейну медицину, про первинну ланку, лише тоді ми зможемо розуміти, що наші лікарі забезпечені належним фондом оплати праці і іншими пільгами. Оскільки вони на сьогоднішній день – вибачте! – побираються і думають, як їм прожити, апріорі надати якісь певні послуги вони не можуть. ми би хотіли говорити, пані Ірина Сисоєнко, про те, щоб у первинній ланці медицини ми мали можливість передбачити різну розгалужену можливість по наданню послуг, по проведенню, так би мовити, процедур для тих хворих, які хворіють на хронічні захворювання. Допоки ми цього в законопроекті не бачимо. Дякую. Колеги, я хочу звернутися до фракції Радикальної партії, не берете слово, щоб не було такого, що як в нас іноді хтось недочув. (Шум у залі) Ні! Будь ласка, Сергій Каплін. І потім ми записуємося від народних депутатів України. Я виступлю замість Радикальної партії. Шановні співвітчизники! Ну, насправді ми будемо голосувати за цей законопроект, і я вважаю, що він на часі, він є продовженням… ну скоріше порятунком від тієї реформи, яку започаткувала коаліція і яка, на мій погляд, сьогодні потребує ретельного вивчення і високої професійної оцінки. Разом з тим, я хочу зауважити від профспілок, Соціал-демократичної партії, що реформа охорони здоров'я починається з зарплати лікарів. Я ось відкрив до вашої уваги сайт пропозицій за кордоном для наших лікарів, щоби могли перевірити:ua.jooble.org. Будь ласка: врач дерматолог-косметолог, клініка Likar Za Kardon (Катар) 140 тисяч гривень на місяць. Це пропозиції, які розміщені у нас, безпосередньо в Україні. Дерматолог у клініку, клінікаCareer Land Center – 145-149 тисяч гривень за місяць; різноробочий у лікарню – 64 тисячі гривень за місяць. Лікар у Німеччину – 140 тисяч за місяць. Німеччина: потребується врач-терапевт 2400 євро. І так далі, і так далі. Знову Німеччина – 3600, лікар-дерматолог в Куе – 4900 євро. У нас середня заробітна платня лікаря складає приблизно 6 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, хто зупинить молоду людину, яка вивчилася за гроші платників податків у нашому українському вузі, яка дивиться сьогодні Верховну Раду України і бачить тут 70 чоловік, які працюють над реформою системи охорони здоров'я. точніше не працюють на реформою охорони здоров'я, системи охорони здоров'я? Хто її стримає, скажіть, будь ласка, не поїхати за кордон працювати? Молоду людину, яка знає англійську мову, блискуче знає англійську мову. Тому я вважаю, сьогодні потрібно нам з вами відповісти на чітке запитання: де знайти гроші для того, щоб платити гідну зарплату нашим лікарям. Якщо на це запитання не буде відповіді, можна сміливо ліквідовувати всі лікарні. Можна ліквідовувати міністерство, можна перестати вимагати відставки Супрун. Що стосується малої кількості людей сьогодні на роботі. Так, ви страйкуєте. Але, дорогі мої, сидіть тут на робочому місці і страйкуйте, як страйкували шахтарі: не по домам біля телевізора або по ресторанах, а на своєму робочому місці. Якщо ви проти тарифів, прийдіть сюди, виступайте, обговорюйте законопроекти, покажіть усій країні, дорогим нашим співвітчизникам, що ви відпрацьовуєте свою заробітну плату і право красти у цих наших дорогих співвітчизників.

Будь ласка, Роман Семенуха, запрошую вас до слова. Ірина Сисоєнко відстоює законопроект. Ви будете 10 хвилин говорити? Будь ласка, 6 хвилин. Поєднуємо зараз право на виступ якраз Опанасенка народного депутата і Семенухи, прошу. Ірина Сисоєнко, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Знаєте, мені дуже прикро, що окрім того, що немає в залі народних депутатів, належної кількості, щоб прийняти цей важливий законопроект, мені дуже прикро, що немає жодної людини в урядовій ложі. Подивіться, будь ласка, де Міністерство охорони здоров'я? – Немає. Міністерство фінансів? – Немає. (Оплески) Питання заробітних плат медичних працівників, питання заробітних плат лікарів, про які три роки з цієї парламентської трибуни виступають представники всіх політичних сил. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" третій рік вимагає підняття медичних тарифних розрядів. Але хто має це зробити? Це має зробити Прем’єр-міністр України, це має зробити міністр фінансів. Безпосереднє фінансування і формування видатків на належну заробітну плату медичним працівників – це відповідальність уряду. І ми можемо в цій залі про це говорити ще багато років, але якщо не буде політичної волі безпосередньо перших осіб держави, виконавчої гілки влади, нічого не зміниться, ми і далі будемо лише розповідати, які заробітні плати у медиків за кордоном, а в той час медики з України будуть продовжувати просто виїжджати. В Західному регіоні, в Закарпатті, взагалі медики виїжджають цілими відділеннями. Ми скоро дочекаємося до того, що коли люди будуть приходити в лікарні, просто фізично не буде до кого звертатися. Тож питання затвердження законів, які мають побудувати справжню систему охорони здоров'я, мають відбуватися в цій залі, парламент має приймати закони, які побудують систему взаємовідносин першого рівня медичної допомоги, другої ланки, третьої ланки. Це відповідальність парламенту. Але далі відповідальність уряду – належним чином виконувати ці закони. І справді я черговий раз, я вже не знаю який раз фракція "Об'єднання "Самопоміч" наголошує на тому,

і підняти медичні тарифні розряди для того, щоб, коли запрацює в повній мірі Закон про зміну системи фінансування охорони здоров'я, щоб в міських, в районних, в обласних лікарнях ще залишилися висококваліфіковані лікарі і було до кого приходити за медичною медичною допомогою та медичними послугами всім громадянам нашої держави. Також дуже важливим питанням є, окрім того, що зараз ми обговорюємо законопроект про первинну ланку медичної допомоги, я в черговий раз, шановні колеги, цієї парламентської трибуни наголошую на тому, що поки в Україні немає системи профілактики, поки Україна не робить своєчасну діагностику – величезна кількість населення України вже має останні стадії захворювань. Величезна кількість щодня відбувається інсультів та інфарктів, захворювання серцево-судинної системи. І в таких випадках хто рятує хворого? Не сімейний лікар, не педіатр, не терапевт, у таких випадках надають медичну допомогу та бережуть здоров'я і життя кожної людини виключно працівники екстреної медичної допомоги. Третій рік уряд нехтує фінансуванням екстреної медичної допомоги. Скільки разів ми зверталися як народні депутати до уряду з цією величезною проблемою. Я не знаю вже, скільки ще потрібно, щоб працівники екстреної медичної допомоги зібрались на мітинги під стіни уряду та парламенту, щоб донести те, що відсутність державного фінансування на швидку допомогу просто призводить до того, що щороку в Україні збільшується смертність. І це безпосередньо відповідальність уряду на те, що нехтується фінансуванням екстрена медична допомога. У наступному році уряд запропонував профінансувати швидку допомогу лише на 5 областей України і місто Київ. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" вимагає, щоб були внесені зміни у Державний бюджет України і щоб всі області України одержали однакове фінансування за потребою кожної області на швидку допомогу. Не може бути так, що в 19 областях України медики одержать підвищені зарплати, а в інших областях – не одержать. Не може бути так, що в одних областях будуть закуплені машини швидкої допомоги, а в інші області – не буде. Має бути справедливість і не може бути жодної дискримінації по відношенню до життя і здоров'я людей. Тому ми вимагаємо в наступному році передбачити кошти на всі області України на державне фінансування екстреної медичної допомоги. Це є фундаментом збереження життя і здоров'я. в Україні має бути прийнятий системний Закон про первинну ланку медичної допомоги і має почати формуватись процес профілактики, скринінгу, ранньої діагностики захворювань, медичної реабілітації, яка сьогодні є важливою і для учасників бойових дій, і для тих хворих, які після ДТП, після травми також сьогодні обмежені в медичній реабілітації. Все це має бути сформовано завдяки тому законопроекту, який зараз ми… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, шановна колега. І до слова запрошується Іван Рибак. Прошу вас. З хвилини, будь ласка, пану Солов'ю. Дякую. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, от ми багато чуємо сьогодні великий перелік медичних питань: і туберкульоз, і питання сімейної медицини. Ми, кожен з нас, я думаю, хоче зробити серйозні покращення в медичній галузі. Але я вам скажу чесно, спостерігаючи, вже який раз в середу за роботою парламенту, я стверджую, що, поки ми не вилікуємо і не запровадимо ефективну роботу українського парламенту, нічого ми не зможемо зробити. Ми хочемо досягти результату, коли сам український парламент працює неефективно. для кого сьогодні в українському суспільстві секрет, що в середу практично проголосувати жоден законопроект неможливо. Для кого сьогодні в країні є секрет, що, по суті, забезпечити явку можуть тільки ті законопроекти, які потребують невідкладного вирішення? Сьогодні очевидними є і наріжними проблемами питання реформування роботи українського парламенту. Нам потрібно зробити всі кроки, щоб забезпечити явку народних депутатів. Нам потрібно зробити всі кроки, щоб зменшити законодавчий спам, який там само сьогодні є в стінах парламенту. Нам потрібно чесно і відкрито сказати суспільству, що, для прикладу, у вівторок ми розглядаємо законопроекти в першому читанні, а в четвер ми розглядаємо законопроекти в другому читанні. Нам взагалі серйозно потрібно підійти до реформування роботи ключового органу в нашій державі – Верховної Ради України. Бо жодні інші реформи, які ми хочемо зробити, вони впираються, в першу чергу, в неефективну організацію роботи самої Верховної Ради України, про що я неодноразово говорю. Саме тому я закликаю завжди про те, що нам потрібно відкрито провести день день змін до Регламенту Верховної Ради України, обговорити ці питання, які є сьогодні в роботі Верховної Ради, і прийняти відповідні рішення. я хочу звернутися з парламентської трибуни до керівництва Міністерства фінансів та керівництва Міністерства охорони здоров'я з вимогою невідкладно погасити заборгованість по заробітній платі, яка склалася сьогодні в Косівському і Верховинському районах перед медичними працівниками, і ця проблема взагалі стосується всіх гірських територій України. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли заробітна плата виплачена ще за серпень місяць. Люди понад 2 місяці не отримають заробітну плату. Я вчергове звертаюся невідкладно до уряду, вирішити ці питання, які сьогодні гостро стоять в гірських територіях України. Дякую. Дякую. Я хочу звернутись до фракції "Самопомочі". Будуть виступати ще колеги? Дякуємо. Будь ласка, Михайло Папієв. Передає слово Ігорю Шурмі. З місця буде виступати Ігор Шурма. Прошу вас,

Шановні колеги, в чому вся є на сьогоднішній день причина отаких, знаєте, контраверсійних виступів? Ми говоримо про те, що необхідно реформувати парламент, оскільки та робота не є ефективною. Шановні колеги, я хотів би вам нагадати, що ваша коаліція нараховує, як ви говорите, не менше 226 голосів. Так збирайтеся і реформуйте. Ви маєте європейських парламентарів рекомендації. Що вам заважає? У вас навіть 302 голоси, наскільки я пам'ятаю, на початку було. Ви можете вносити конституційні зміни. До кого ви апелюєте? Ви апелюйте до себе. Це є по-перше. По-друге, сьогодні ви повинні зрозуміти, що медики взагалі нічого не вирішують. Ви подивіться, хто сьогодні працює в Міністерстві охорони здоров'я? Людина, яка 2 роки не є членом Кабінету Міністрів, тимчасово виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, представила диплом коледжу Мічиганського університету. Це рівень середньої освіти. Навіть нострифікація, яку вона пройшла, в заключенні Міністерство освіти пише, що вона може продовжити навчання. Ну, півбіди, добре. Просиділа людина півжиття в темному кабінеті помічником радіолога, вона нічого не бачила, хоче щось нам тут запропонувати, з її точки зору, доброго. Але хто ж її очолює? Там же ж людей з медичною освітою взагалі немає – всі експерти! Вона тішиться, що в неї є експертом людина, яка навіть допрацювалася до керівника бензозаправки чи бензоколонки, я вже там навіть уважно не читаю. Там люди з гуманітарною освітою, вони всі намагаються розповісти, як лікарям жити. І тому невипадково сьогодні, колеги, Міністерство охорони здоров'я не засідає вже більше двох років. А про що тим людям, без медичної освіти, говорити з академіками меднаук? Про що говорити тим з професорсько-викладацьким складом тих людей, яких запрошують сьогодні на міжнародні конференції, до них дослухаються, надають їм операційні зали? З ними ніхто не говорить. Сьогодні ми говоримо про те, що нам потрібно прийняти той чи інший закон. Я вам скажу, що мені направду шкода автора законопроекту, це є посміховисько – винести в цей зал розгляд даного законопроекту. Для мене, як для громадянина України, вибачте, питання охорони здоров'я важливіше ніж ратифікації. Ратифікації… Що, коли проста людина на селі, в місті почує, коли вона захворіє, яка користь з тих ратифікацій? А охорона здоров'я – це є здоров'я кожної людини. Більше того, даний законопроект – це є результат того, я ще раз наголошую, що ми не знаємо, яку модель ми будуємо. Ці ж люди проголосували за 5 відсотків внутрішнього валового продукту на охорону здоров'я, їх сьогодні нема. Будь-які зміни є нереальні! Ви навіть не хочете прослухати проблеми на парламентських слуханнях. Тому це "глас вопиющего" цей законопроект і дуже прикро відношення… ГОЛОВУЮЧИЙ. І дуже прикро, що такий розгляд питання при пустому залі. Це є відношення політичної еліти до проблем охорони здоров'я. Це є результат відношення Кабінету Міністрів до охорони здоров'я. Поламати нескладно, а от будувати важко, це, дійсно, правда. Дякую. І, будь ласка, наступний виступ народний депутат Дехтярчук. Прошу вас. Шановне товариство, хочу звернути увагу на те, що законопроект про первинну медичну допомогу, він, звичайно, вкрай необхідний. Але яка ситуація склалася на сьогодні: в залі розглядати його просто недоцільно. Хотів би поговорити про первинну медичну допомогу, про ситуацію на місцях. Зокрема, про те, яким чином використовуються кошти, виділені з державних бюджетів у 2017-2018 роках на реформу первинної медичної допомоги, зокрема на будівництво амбулаторій. Взагалі з тієї практики і досвіду, який у мене є, і спілкуючись з лікарями первинної медичної допомоги, виникає логічне запитання: а чому ми в першу чергу спрямували кошти на будівництво нових амбулаторій, в той час, як великої проблеми з мережею мережею амбулаторій, ФАПів в Україні ніколи не було і не є. Проблема із кадровим забезпеченням, проблема із забезпеченням обладнанням наявних амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів. В той же час, велетенські кошти, які, до речі, ще й не використані, зосереджені саме на будівництво амбулаторій. Знову ж таки, коли приймалися рішення про будівництво тих чи інших амбулаторій на різних на різних територіях, не враховувалася думка як громадськості, так і, власне, фахівців. Один з прикладів, на моєму окрузі таку амбулаторію сімейного типу планують будувати за 2 кілометри від центру майбутнього госпітального округу. Який зміст будівництва, витрачення державних коштів, якою буде їхня ефективність, під великим знаком запитання. Дуже часто подібні рішення нагадують пошук води, стоячи посеред річки. По великому рахунку, доцільності в таких речах мало. І хотілося б звернути увагу виконавчої влади, яка неефективно і невчасно використовує, ще раз кажу, кошти на будівництво цих амбулаторій, на подібні порушення. А законопроект, власне, необхідний. Шкода тільки, що ми його просто обговорюємо в залі, всі бажаючі, але аж ніяк не можемо приймати рішення. Дякую. Дякую. Шановні колеги, у нас залишається до кінця нашого сьогоднішнього сесійного засідання буквально 14 хвилин, ми не встигнемо увійти в розгляд вже наступного законопроекту. Я пропоную, щоб ви дали мені як головуючій право зараз продовжити ще на кілька

дасте мені знати, хто хоче скористатися цим правом. Народний депутат Кишкар, Веселова, Єднак, Каплін, Романова. Так і ви ще хочете, добре. Підніміть, будь ласка, подайте мені сигнал, хто хоче. У нас ще три депутати хочуть скористатися своїм правом виступу і вони записані в цьому листі. Ні, записано… ви підсумуєте, ви підсумуєте. Отже, будь ласка, народний депутат Ігор. Дякую. Шановні колеги, ви знаєте, єдина перевага, допустимо, середи і п'ятниці полягає в тому, що ті всі люди, які залишилися сьогодні в залі, вони принаймні не гудять і не заважають виступати і обговорювати тему. На превеликий жаль, що сьогодні проблема охорони здоров'я не є проблемою зацікавлення депутатів у вирішенні цієї проблеми. Знаєте в чому полягає лукавство, лукавством в тому числі і тих людей, які писали цей закон? Я вам нагадаю, за що проголосували, так звану медичну реформу, 6327. Це не є реформа, це є фінансовий документ, там мова йде про гроші, а не про систему медичного обслуговування населення. Так ось, голосуючи за це законопроект, нам постійно говорять про реформу на первинній ланці. Це було минулого року, я вже не піднімаю питання, що це було профальшоване голосування, і сьогодні дане питання розглядається в Конституційному Суді. Я говорю про інше. Ви прийняли, ви проголосували і прийняли цей закон, його підписав Голова Верховної Ради, його підписав Президент. А сьогодні, через рік, ви намагаєтеся окремим законом внести зміни і доповнення в роботу на первинній ланці. Вдумайтеся, закон має працювати з 1 січня 2018 року, його порушення, закону, запустили з першого півріччя, а лишень сьогодні ви будете врегульовувати те, як сказав автор законопроекту, той хаос і розбіжності, які сьогодні є у нас на первинній ланці. Так за що ви проголосували? Так ви ж тим самим говорите про те, що цей законопроект, який ви називаєте медичне реформа і махаєте прапором, він є нереальний до виконання, тому що він потребує законодавчого регулювання. За що ви тоді голосували? Це є перше. В тому законопроекті було запропоновано, щоб відбувалися реформаторські зміни, не тільки підвищення заробітної плати, але щоб і змінювалась якість медичного обслуговування населення на первинній ланці, і це є основне, а не заробітна плата медичного персоналу, потрібно, щоб держава виділяла відповідні гроші. Ви в цьому році на 2019 рік плануєте в бюджеті виділити заледве більше 3 відсотки від внутрішнього валового продукту. Там бракує 1000 мільярдів до суми, яка би мінімально забезпечила реалізацію так званої медичної реформи. Замість того, щоб сьогодні побачити міністра охорони здоров'я, у них нікого немає. Вчора було засідання Комітету з питань охорони здоров'я, і було доручення Прем'єр-міністра Гройсмана забезпечити явку представників Міністерства охорони здоров'я в даному… на розгляді законопроектів. Нікого з них немає. Міністерству є все одно, які ініціативи депутатів, уряду є все одно, що робиться в охороні здоров'я. Вони зайняті іншим: набрати кредитів, які будуть віддавати через десять років і не вони. Оце їх… Дякуємо. І, будь ласка, наступний виступ – Сергій Каплін. 13:51:11 медичну риторику, можу сказати, що ми зараз, ті депутати, які працюють в залі, виконують, до речі, свій конституційний обов'язок бути на робочому місці, фактично виконуємо функцію швидкої допомоги, для того, щоб цей системний документ, над яким працювали кілька народних депутатів, Апарат Ради, залучені консультанти, радники, отримав право на життя. І, щоб ті помилки, проріхи, дисбаланси, зокрема, пов'язані з менеджментом реформи, фінансовим наповненням, проведенням цієї реформи, було подолано, і вона стала на якісь більш-менш професійні динамічні рейки, і наші з вами співвітчизники отримали право на порятунок від смерті, від хвороб. Дійсно, підтримуючи слово попередніх виступаючих, я приєднуюсь до критики Міністерства охорони здоров'я в частині кадрової політики, яка там проводиться. Я нещодавно був запрошений на засідання і звіт Рахункової палати, де розглядалось питання проведення реформи в системі державної служби. Щоб ви розуміли, після висновків Рахункової палати наші міжнародні донори, наші міжнародні партнери наклали санкції до України в частині фінансової підтримки реформи державної служби. Вона виконана виключно… програма реформи виконана виключно на 20 відсотків. У Міністерстві охорони здоров'я, міністра виконуючого обов'язки міністра знайшлися в якості радників реформи колишні працівники бензозаправок, "МакДональдза" інших закладів харчування, і навіть один з менеджерів шашличної. Ось ця команда провадила фактично реформу системи охорони здоров'я, від якої залежить доля десятків й мільйонів людей: бабусі й дідуся у селі, малюка у дитячому садку, молодої сім'ї. У залі сьогодні від сили 60-70 народних депутатів. 60-70 народних депутатів у середу, посередині тижня, розглядають системний, важливий закон, локомотив реформи як такої. І я розумію, що сьогодні ми не можемо в принципі прийняти це рішення. І інше питання. На розробку цього закону, на обговорення цього закону, на трансляцію обговорення цього закону витрачені гроші доярок, металургів, шахтарів, гроші платників податків. От сьогодні за ці півтори години ми витратили кількасот тисяч гривень для того, щоби Верховна Рада працювала. Така ціна роботи Верховної Ради. Тому я закликаю зараз зупинитися і розглянути цей законопроект завтра. А сьогодні зробити все для того, щоб він був врятований… Дякуємо, шановний колего. І запрошуємо, це останній виступ, шановного Павла… зараз Остапа Єднака, а потім, підсумовуючи, автора законопроекту, і переходимо до голосування. Доброго дня, шановні колеги, шановні слухачі, глядачі! У нас сьогодні у середу вийшов такий медичний день, можна сказати, тому що практично цілий день ми сьогодні розглядаємо і обговорюємо питання медицини. На жаль, результативність таких обговорень невисока, але все рівно для суспільства, я думаю, корисно було сьогодні почути ситуацію, яка склалася з туберкульозом в Україні. І досліджуючи це питання перед, власне, самим розглядом, я дізнався у спеціалістів, що рівень захворюваності в Україні по туберкульозу – це близько 70 осіб на 100 тисяч населення. Більше того, я дізнався, що динаміка розвитку даного захворювання в Україні, поширення приблизно стабільна впродовж останніх… всіх років незалежності України. Тобто фактично можна зробити висновок, що модель лікування, профілактики боротьби з туберкульозом в Україні неефективна, тому що, приміром, у Європі і в розвинутих країнах це близько 10, максимум 10 чоловік на 100 тисяч населення, що в рази менше, ніж в Україні. Ті самі балтійські країни, фактично, досягли рівня Європейського Союзу. Про що це говорить? Що частково це торкає питання профілактики раннього виявлення захворювання первинної ланки, в тому числі, і сімейної медицини. І знову ж таки я хочу наголосити, що проблема не створилася впродовж останніх років, проблема існує впродовж останніх десятиліть. Цим законом про сімейну медицину, я думаю, всі українці хочуть, щоб був сімейний лікар, якому сім'я, родина довіряє, яка довіряє його фаховим характеристикам, який отримає гідну заробітну платню. Інформація про кожного пацієнта в цього сімейного лікаря, про його аналізи, про його історію хвороби, щоб вона була доступна онлайн, щоб можна було, приїхавши в іншу частину країни, отримати доступ до цієї інформації, обравши іншого сімейного лікаря, щоб отримати якісну і фахову медичну допомогу. Тому, шановні колеги, днями, якщо ми будемо (я так розумію, уже завтра) розглядати і голосувати за даний закон, я просив би і пропонував би підтримати його за основу з подальшим доопрацюванням до другого читання, тому що ми всі розуміємо, що поточна система, яка… на яку так скаржаться українці, вона є наслідком бездіяльності, злочинної бездіяльності впродовж останніх десятиліть. І саме на наш парламент прийшла така відповідальність і можливість почати якісні зміни, які будуть відбуватися в українській медицині

Шановні колеги, ви знаєте, те, що сьогодні в залі так мало людей, те, що сьогодні під час розгляду законопроекту, який стосується медичного обслуговування, надання медичної допомоги, немає жодної людини від уряду в урядовій ложі, це черговий раз доводить про те, яке відношення перших осіб держави взагалі до медицини і до питання охорони здоров'я громадян держави. На жаль, медицина завжди в усьому є за остаточним принципом: за остаточним принципом відбувається державне фінансування; законопроекти, які ставляться в Верховну Раду… більше ніж півзали порожні, немає народних депутатів. І так відбувається постійно. Я вважаю, що ми маємо все ж таки, мабуть, розпочати з того, що на рівні закону зобов'язати і чиновників, і народних депутатів одержувати медичну допомогу виключно в українських державних лікарнях, навіть не в приватних, а виключно в державних. Лише, мабуть, тоді буде і і повний зал народних депутатів, мабуть, і тоді буде цікаво представникам уряду також слухати те, що по суті парламент намагається виконати їх роботу. В минулому році був прийнятий важливий закон, який змінює систему фінансування всієї системи охорони здоров'я, але це лише один, один один єдиний закон. Жодна держава світу не змінювали систему охорони здоров'я одним єдиним законом, це неможливо прописати все і побудувати нову модель системи охорони здоров'я одним лише єдиним законом. І зараз, по суті, в парламенті відбувається спроба виконати безпосередню дію, яку має зробити уряд. Саме Міністерство охорони здоров'я мало би зараз пропонувати парламенту той законопроект, який зараз ми з вами обговорюємо – про первинну ланку медичної допомоги. Тому що кошти лікарям надали, але правила роботи не визначили: хто є лікарями першого рівня, які медичні заклади, збереження фапів на селі – це все робота Міністерства охорони здоров'я, і уряд має безпосередньо ставати автором таких законодавчих ініціатив. Тому я звертаюсь до Голови Верховної Ради. У зв'язку з тим, що цей законопроект є надзвичайно важливим, цей законопроект має побудувати правила роботи для лікарів першого рівня, я прошу, щоб зараз ми не голосували за цей законопроект. Ми його обговорили, ми розуміємо його високе значення і ту ціль, яку він перед собою ставить. Я прошу перенести це голосування на той день, коли в залі буде належна кількість депутатів для того, щоб цей законопроект став законом України. Дякую за увагу. Дякую. Пані Ірино, я хочу повідомити: у мене немає повноважень переносити будь-куди. Ми можемо завтра завершити розгляд, от в нас ще є співдоповідь від комітету Корчинської, і завтра проголосувати. Отже, колеги… Не кричіть в залі. Ми… Заключне слово ж є від комітету Корчинської Оксани Анатоліївни. Але ми його завтра заслухаємо, заключне слово. І завтра спробуємо змобілізувати зал на голосування. Домовилися? Так буде мудро. Тоді, пані Оксана, в мене прохання до вас, оскільки ви не встигаєте сьогодні виступити, завтра я вас прошу бути о 10 годині в залі, щоб ви змогли зробити заключне слово, і ми завтра спробуємо знайти голоси. Приймається, так? Мудро, колеги. Отже, колеги, я, до речі, не знецінюйте обговорення, тому що я вважаю, що парламентські дебати на будь-яку тему – дуже важлива форма сама по собі є. Коли ми… інколи в нас немає часу, і ми за скороченою процедурою не можемо навіть до суті дійти питання. Парламентські дебати і обговорення – це добра і важлива форма, чому я і буду ініціювати взагалі введення форми парламентських дебатів як окреме питання без рішень, коли ми беремо певну тему і просто її обговорюємо. І тому обговорення це є важливо. І те, що сьогоднішній день ми провели дуже важливе обговорення і по питанню проблеми туберкульозу, і по сімейній медицині, я вважаю це важливим елементом роботи парламенту, який, власне, і є місцем для дискусії. Ми не встигаємо завершити обговорення. Завтра ми продовжимо обговорення законопроекту і будемо об'єднувати зал для його прийняття. А зараз ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. І завтра о 10 годині всіх очікую в залі. Бажаю усім народним депутатам плідної роботи в комітетах сьогодні. І завтра, сподіваюся, в нас буде ефективна і дієва робота. Дякую. Дякую.